Fyrir 70 árum, í marsmánuði 1952, var lagður grunnur að norrænu þingmannasamstarfi og þann 23. mars árið 1962 var Helsingforssamningurinn undirritaður, sem tryggir öllum ríkisborgurum Norðurlanda aðgengi til náms og vinnu hvar sem er á Norðurlöndunum og er hornsteinn samstarfs ríkjanna. Norræn félög alls staðar á Norðurlöndunum halda daginn hátíðlegan, fagna norrænu samstarfi og benda á mikilvægi þess. Af þessu tilefni er nú fánum Norðurlandanna flaggað hér við inngang Alþingishússins. Þess má jafnframt geta að forseti átti í morgun fund með forsetum norrænu þjóðþinganna og fjarfundi og einnig átti forseti fund með norrænum sendiherrum í dag þar sem mikilvægi norræns samstarfs var rætt. Forseta hafa borist bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 488, um samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra, frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur,

að selja bankann í áföngum þegar hagfelld og æskileg skilyrði eru fyrir hendi. Síðan kemur einnig fram að Seðlabankinn eigi

Og hverjir voru tilbúnir til að kaupa með svona stuttum fyrirvara? Hverjir fengu að vita af þessari sölu og gátu undirbúið kaup? Sátu allir við sama borð? Af hverju var selt á genginu 117 þegar skráð gengi var 122? Þarna myndaðist 5 milljarða hagnaður bara

og þrátt fyrir gríðarlega umframeftirspurn var veittur 2,25 milljarða afsláttur. Við erum enn þá í þoku um það hverjir kaupendurnir eru og afslátturinn var auðvitað mörgum milljörðum meiri ef við myndum miða við gengið eins og það er núna eftir daginn. Fyrsti viðskiptadagur er ekki liðinn. Ég vil taka þetta upp undir þessum lið vegna þess að þetta þarfnast allt saman umræðu í þinginu. Mér finnst það umhugsunarvert að frumútboðið í fyrra hafi ekki verið gert upp hérna í þessum sal þegar verðmæti í eigu ríkisins voru seld á undirverði. Verðmæti í eigu ríkisins voru seld á undirverði — þetta eru hlutabréf sem í dag eru hátt í 30 milljörðum meira virði en þau voru þá og það hefur engin þingleg umræða farið fram til að draga einhvern lærdóm af þessu. Það kom skýrsla frá fjármálaráðherra um söluna, um frumútboðið. Hún hefur aldrei verið tekin hér á dagskrá í þinginu.

Herra forseti. Hvað sem okkur þykir um einkavæðingu banka þá hlýtur alltaf að skipta máli hvernig það ferli fer fram. Mig langar að rifja upp það sem fulltrúi Pírata í fjárlaganefnd skrifaði í áliti sínu um skýrslu varðandi fyrsta útboð á hlut ríkisins í Íslandsbanka þar sem hann segir að það frumútboð hafi klúðrast algerlega frá sjónarhóli almennings. Við öll töpuðum þá 27 milljörðum í vasa þeirra sem keyptu. Það er ekki við kaupendurna að sakast heldur við ráðherra sem stillti útboðinu þannig upp. Sami ráðherra, eftir að þetta kom í ljós, gaf, eins og kom fram áðan, rúmlega 2 milljarða afslátt í næsta útboði, sem í ofanálag var svo vanmetið að í dag er eignarhluturinn búinn að hækka um 5%.

Virðulegur forseti. Ég tek undir nauðsyn þess að þessi sala sé rædd hér í þingsal og tel ég að við ættum að vinna í því að koma henni sem fyrst á dagskrá. Eins og komið hefur fram þá er veittur afsláttur ríkisstjórnarinnar af þessum eignum almennings, eignum sem almenningur hefur fengið arð af sem hefur greitt samneysluna, sem hefur verið að hjálpa okkur við að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu, lagningu vega o.fl. að ríkisstjórnin taki ákvörðun um að veita kaupendum ríflegan afslátt upp á einhverja milljarða — auðvitað þarf að ræða það hér hvað veldur því að ríkisstjórn sem á að starfa í þágu almennings tekur ákvörðun um svona hluti. Ég óska eftir því að forseti setji þetta mál á dagskrá sem allra fyrst. Forseti heyrir hvað hv. þingmaður segir og mun fara yfir það með hvaða hætti hægt er að koma við umræðu um þetta þannig að það þurfi ekki að eiga sér stað undir fundarstjórn forseta.

Já, salan á þessum banka tók rétt um þrjá tíma. Það er augljóst hver forgangsröðunin er hjá ríkisstjórninni. Þetta þurfti að keyra í gegn, þessu lá á, vegna þess að fjárfestarnir þurfa jú að geta grætt. Svo langar mig bara aðeins í þessu samhengi að minnast á þingmálaskrána, þar er ekki eitt einasta mál frá ríkisstjórninni varðandi hagsmuni heimilanna og varðandi það að hjálpa þeim í gegnum það sem fram undan er þegar verðbólgan stefnir í tveggja stafa tölu. Það er ekki einu sinni hægt að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Það er ekki einu sinni hægt að frysta í eitt ár verðtryggingu á lánum og leigu. Samt

Virðulegur forseti. Ég vil nú segja það í samhengi við þetta mál að ég er alveg hjartanlega sammála því að það eigi að selja Íslandsbanka og reyndar Landsbankann líka. líka. Ég fagna því að það sé verið að stíga virk skref til þess að gera það. Mér finnst ekki að ríkið eigi að vera sterkur leikandi á þessum samkeppnismarkaði, bara alls ekki.

hvað þarna liggur að baki, hvernig þetta var gert, hvernig menn voru valdir, ekki síst líka hverjir keyptu og hvers vegna kjörin voru eins og þau voru. Að öðru leyti leyti vil ég fagna því og vona að umræðan fari ekki að snúast um það hvort það eigi yfir höfuð að selja hlutinn eða ekki. Það er afstaða mín að ríkið eigi ekki að vera sterkur leikandi á þessum markaði.

sala sem á sér margra mánaða aðdraganda, m.a. með aðkomu þingsins. Svo virðist sem margir hafi ekki áttað sig á því hvað Bankasýslan var að boða þegar hún boðaði að salan færi fram með tilboðsfyrirkomulagi sem hlaut alltaf að þurfa að gerast á milli þess að markaðir lokuðu þar til þeir opnuðu næsta dag. Það var nákvæmlega það sem gerðist. Þegar við veltum því fyrir okkur hvort það hefði mögulega verið hægt að fá hærra verð þá þurfum við aðeins að spyrja okkur hvort við meintum það sem við sögðum, a.m.k. get ég sagt fyrir mitt leyti að ég meinti það sem ég sagði, að ég legði áherslu á margt annað heldur en eingöngu bara hæsta verð. Ef maður leggur eingöngu áherslu á hæsta verð þá er maður sáttur við að allur hluturinn fari til eins aðila sem er tilbúinn til að borga mest. En við vildum tryggja dreifða eignaraðild. Við vildum að þetta yrði heilbrigt eignarhald fyrir framtíð bankans og það þýðir m.a. að þú leggur þig ekki eftir langhæsta verðinu enda hefur svona fyrirkomulag, svona sala aldrei farið fram án afsláttar neins staðar í heiminum.

og hef sannfæringu fyrir því að ríkið eigi ekki að vera sterkur leikari á þessum markaði. En það skiptir auðvitað máli hvernig að hlutunum er staðið, að þingið og þjóðin sé ekki myrkri um það hvernig að þessu er staðið, að það sé gagnsæi og að leikreglur þjóni hagsmunum almennings. Hæstv. fjármálaráðherra talar um að verðið eitt

Trúverðugleiki stjórnvalda er að veði hvað þetta varðar og þá hjálpar ekki til þegar staðið er að málum með þeim hætti að það framkallar óþarfa tortryggni í samfélaginu.

og tek undir það sem hér hefur verið sagt að þetta er ekki á dagskrá þingsins. Jú, hægt er að taka þetta upp utan dagskrár og slíkt en það er augljóst að þjóðin vill fá svör strax og upplýsingar um hvernig það bar að að 27 milljarðar fóru úr vasa þjóðarinnar til —

það er ekkert óeðlilegt að það sé veittur einhver afsláttur í svona tilboðsfyrirkomulagi. Það sem vekur hins vegar undrun er það hve mikill afsláttur er veittur þegar við erum að tala um söluna þar sem umframeftirspurnin er alveg gríðarleg. Ég held að við verðum líka að horfast í augu við að það ríkir ákveðið vantraust gagnvart þessu ferli vegna þess hvernig staðið var að sölunni í fyrra þar sem farið var af stað í miðjum heimsfaraldri þegar það ríkti alveg gríðarleg óvissa um efnahagslega þróun og þróun á eignamörkuðum. Það liggur alveg fyrir að sá hlutur var seldur á undirverði ef við skoðum bara gengið eins og það hefur þróast síðan, þannig að það er ekki að ástæðulausu sem við köllum eftir þinglegri umræðu um þetta undir liðnum um fundarstjórn forseta. Hæstv. ráðherra hefur svo sem skilað skýrslu um fyrsta fasa bankasölunnar en það er eðlilegt að sú skýrsla fái einhverja þinglega umræðu hér, að þessi fyrsti fasi sé gerður upp áður en haldið er áfram

hlut í einum af bönkunum sem komu til ríkisins í kjölfar hrunsins — þetta kom ekki til af góðu og átti aldrei að vera varanlegt ástand — þá er samt við hæfi að líta á öll glötuðu tækifærin sem ríkisstjórnin missti af til að endurmóta fjármálakerfið á síðustu árum

Hann vill frekar að bankarnir þjóni smærra samfélagi fjármagnseigenda sem eru vildarvinir flokksins sem fá þarna í fyrstu lotu 27 milljarða sem almenningur hefði getað gert eitthvað með, og hafa núna fengið 10% ábót á það sem var selt til þeirra í gærkvöldi. Það er, eins og ég sagði áðan, peningur sem hefði mátt nýta í samfélagið en ekki til að fóðra vasa fjármálaaflanna. Mig langar aðeins að leggja orð í belg. Hérna tók hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson til máls og gagnrýndi það að farið hefði verið í sölu Íslandsbanka í fyrra í miðjum heimsfaraldri. Ég veit ekki betur, hv. þingmaður, en sú sala hafi tekist afskaplega vel, svo vel að eftir var tekið. Þegar er talað um að þar hafi verið selt á undirverði, þá voru markmiðin bara allt önnur. Þar var verið að tryggja það að almenningur gæti eignast hlut í einum af bönkum okkar Íslendinga og þúsundir manna svöruðu kallinu og vildu taka þátt í því. Þannig að við Þannig að við fengum dreift eignarhald inn í Íslandsbanka sem var mjög af hinu góða. Í kjölfarið á þeirri sölu þá fengum við líka verðmiða á bankann. Hann fór á markað. Það þýðir að við fengum að vita raunverulegt virði bankans. Og hvað gerðist? Eignarhlutur ríkisins varð meiri. Þannig að ég held að allir sem komu að sölu bankans á síðasta ári og byrjuninni á þessu ferli geti verið stoltir af því. það er eðlilegt að alvöruumræða fari fram um þessa sölu eins og við höfum reyndar staðið fyrir til þessa. Við höfum verið í samskiptum við þingið og með málið til vinnslu í fleiri en einni þingnefnd þannig að þetta fyrirkomulag á sölunni var opinbert og var rætt við þingið, og við fengum skoðun á því áður en ráðist var í söluna. Ég vil ítreka að það er Bankasýslan sem að lögum framkvæmir söluna og og ég er alveg sannfærður um að Bankasýslan er tilbúin að koma hingað í þingið og gera betur grein fyrir rökunum á bak við þá aðferð sem valin var. En ég verð aðeins að nefna að mér finnst það skjóta dálítið skökku við þegar sama fólkið og kemur hingað upp vill leggja áherslu á að við höfum ekki fengið nógu hátt verð talar fyrir því að við hefðum átt að breyta þessu í samfélagsbanka. Þá hefðum við nú aldeilis getað afskrifað stóran hluta af eigninni.

Mig langar hins vegar að taka undir með þeim þingmönnum sem hafa komið og kallað eftir því að forseti beiti sér fyrir því að það fari frekari umræða fram hér í þessum sal um söluna,

Ég hef hins vegar ekki sannfæringu fyrir því að það sé nóg. Ég held að forseti verði að beita sér fyrir því að þetta mál fái sérstakan lið á dagskrá. Virðulegur forseti. Ég kem hérna upp til að endurtaka og styðja það að þingleg umræða fari fram um þessa sölumeðferð.

Að hámarka endurheimtur ríkissjóðs af sölu hlutanna. Miðað við þær fregnir sem við fengum í gær var bara tekin ákvörðun um að hámarka þær ekki. Hvernig fer þetta tvennt saman? Þetta er eitthvað sem við þurfum að fá svar við í þinglegri umræðu. Mér finnst þetta ekki koma heim og saman

ef það verða miklar hömlur á fjárfestingum lífeyrissjóðanna í erlendum gjaldmiðlum sé hætta á að stórir sjóðir neyðist til að fjárfesta í innlendum eignum umfram það sem þeir telja æskilegt út frá hagsmunum sinna sjóðfélaga. Við það skapist talsverð hætta á ruðningsáhrifum og bólumyndun á innlendum eignamarkaði sem getur leitt til þess að innlend eignasöfn lífeyrissjóða verði að einhverju leyti ósjálfbær til framtíðar. Þá er það einnig gagnrýnt hversu langan tíma þetta á að taka. Lífeyrissjóðir hafa lagt til að þessi heimild fáist strax á árinu 2023 og farið verði upp í 65% markið á fimm árum. Þá mun staða krónunnar á hverjum tíma hafa áhrif á þessar heimildir lífeyrissjóðanna. Enn og aftur, virðulegur forseti, er það íslenska krónan sem ræður för og kemur m.a. í veg fyrir að íslenskir lífeyrissjóðir geti hámarkað sína ávöxtun til hagsbóta fyrir sína sjóðfélaga. Seðlabankastjóri talar um varfærin skref sem þarf að stíga en þetta ber allt að sama brunni. Fíllinn í herberginu er alltaf íslenska krónan sem er að þjóna einhverjum allt öðrum en íslenskum almenningi.

Háskóladagurinn var haldinn á Akureyri um síðastliðna helgi og kynntu þar allir háskólar á landinu sitt úrval námsframboðs. Ljóst er að námsframboð á Íslandi er í heild virkilega fjölbreytt og gæðin

Hér þarf að leita lausna, t.d. með auknu samstarfi meðal íslenskra háskóla, til að brúa þetta bil. Ungu fólki á landsbyggðinni verður að standa til boða að mennta sig í tæknigreinum nær heimabyggð. Vert er að nefna að kallað er verulega eftir iðnmenntuðum einstaklingum úti á landi, en næstum hvert sem för minni er heitið um landið er skýrt ákall eftir iðnmenntuðum einstaklingum, oft í tugum talið. Eftirspurn eftir háskólamenntuðu fólki á vinnumarkaði hefur svo verulega aukist á undanförnum árum og á bæði við í einkageiranum og opinbera geiranum. Sérstaklega verður að nefna aukningu á eftirspurn háskólamenntaðra í einkageiranum. Ekki eru neinar vísbendingar um að þessi þróun verði eitthvað öðruvísi næstu ár. Það sem ég kalla eftir og langar að opna hér á umræðu um er að tekin verði afstaða til þess hvort með einhverjum hætti eigi að stýra aðgengi að námi til að efla aðgengi og gæði náms, t.d. með fjölda nemenda á námsbrautum. Það eru því ýmis tækifæri fólgin í því að sníða fjármögnunarmódel háskólanna þannig að það styðji við stefnu háskólanna um fjölda nemenda og aukin gæði námsins og ekki síst til að mæta eftirspurn atvinnulífsins víða um landið eftir háskólamenntuðu starfsfólki.

Eins og nafnið gefur til kynna fjallar skýrslan um brotthvarf og námstafir á framhaldsskólastigi með tilliti til félagslegra og efnahagslegra þátta eins og menntunar foreldra, fjölskyldustærðar og innkomu. Niðurstöðurnar gefa glögga mynd af stöðunni. Brotthvarf úr framhaldsskólanum helst hönd í hönd við félagslega og efnahagslega þætti. Þar skiptir menntun foreldra mestu máli en líkur á brotthvarfi aukast sömuleiðis þegar litið er til heimilistekna. Þá snúa nemendur sem búa við bága félags- og efnahagsstöðu síður aftur til náms og líkurnar á endurteknu brotthvarfi aukast umfram aðra hópa. Niðurstöðurnar sýna einnig að áhrif menntunar foreldra eru meira afgerandi en áhrif tekna. Vissulega eru fleiri bakgrunnsþættir sem hafa áhrif og fjöldi þátta sem bæði útskýra orsakir og afleiðingar brotthvarfs nemenda. Á það ekki síst við um fráviks- og áhættuhegðun, námsárangur, samband við foreldra o.fl. Grunnstefið er þó alltaf það að brotthvarf úr námi snýr að félagslegum og efnahagslegum þáttum, snýr að stétt og stöðu. Þess vegna er fjölþættur og þverfaglegur stuðningur strax í leik- og grunnskóla mikilvægur sem og samstarf á milli skóla og félagsþjónustu. Allir þurfa að hjálpast að við þetta mikilvæga verkefni. Í skýrslunni segir líka að menntakerfið mótist af þörfum fjöldans, af þörfum ráðandi hópa, t.d. millistéttarinnar.

er þeirrar skoðunar að við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja öllum börnum og ungmennum jafnan aðgang að námi. Það þýðir að við náum utan um þau áður en þau falla brott úr námi en líka utan um þau sem það gera því að þau eru jú öll mikilvæg.

Rússland fremur grimmilega stríðsglæpi í Úkraínu. Á því leikur ekki nokkur einasti vafi í mínum huga. Ég segi það aftur: Rússland fremur stríðsglæpi í Úkraínu. Ég hef lagt fram tillögu um að Ísland veiti 10 millj. kr. viðbótarframlag til Alþjóðlega sakamáladómstólsins vegna rannsóknar á stríðsglæpum Rússa. Við erum fámenn þjóð, en með þessum hætti getum við beitt rödd okkar í þágu almennings í Úkraínu. Að þessari tillögu standa 30 þingmenn úr öllum flokkum. Það er mikilvæg samstaða. Rannsókn á stríðsglæpum í Úkraínu er nú þegar hafin og saksóknari við dómstólinn hefur beðið aðildarríki dómstólsins um að styðja rannsóknina með fjárframlögum. Það hef ég lagt til að Ísland geri og ég vona innilega að það verði samþykkt hér á þingi. Við getum gert meira í þágu þessarar rannsóknar. Við getum farið að fordæmi Svía og boðið fólki sem hingað kemur frá Úkraínu að segja frá reynslu sinni og skrásett sögurnar. Þannig getum við aflað vitnisburða og sönnunargagna og stutt rannsóknina. Karim A.A. Khan, saksóknari við Alþjóðlega sakamáladómstólinn, hefur talað um hin augljósu sannindi að sé árásum vísvitandi beitt gegn almennum borgurum sé það glæpur. Ursula von der Layen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, hefur nefnt sprengjuárásir á fæðingarheimili í Mariupol og við sjáum dæmi á hverjum einasta degi, því miður. Sakamálarannsóknin hefur þýðingu. Þeir sem fremja stríðsglæpi eiga að sæta refsiábyrgð af hálfu alþjóðasamfélagsins og í dag er t.d. enn verið að elta uppi þá sem frömdu brot í Júgóslavíu og Rúanda og dómar hafa fallið. Ísland er eitt 39 aðildarríkja sem báðu um þessa rannsókn upphaflega og þessi samstaða er án fordæma. Forseti. Ég er stolt af Alþingi í dag. Ég vona innilega að tillaga mín verði samþykkt sem allra fyrst. Þessi stuðningur frá Alþingi Íslendinga skiptir Úkraínu máli.

Þessi miðstöð veitir flóttafólki frá Úkraínu leiðbeiningar og lofar því að fylgja þeim hvert einasta skref frá þeim stað þar sem þau eru stödd og til Íslands,

Við fyrstu sýn þegar maður sér síðu sem þessa mætti ætla að hún væri á vegum stjórnvalda, slíkar eru upplýsingarnar, slík er fagmennskan sem býr þarna að baki. Sjálf er ég búin að fara í heimsókn á þennan stað og þangað kemur fjöldi fólks á degi hverjum

Á heimasíðunni getur fólk skráð sig, það getur skráð nafn og haft er samband við það. Hægt er að skrá ef maður vill leggja sitt af mörkum. Það er hægt að auglýsa þarna húsnæði sem stendur til boða, fatnað og aðrar nauðsynjar. En eru það stjórnvöld sem standa fyrir þessari síðu? Nei, þetta eru sjálfsprottin hjálparsamtök. Þetta eru sjálfsprottin sjálfboðaliðasamtök sem spretta upp vegna þess að íslensk stjórnvöld sinna ekki þessu hlutverki.

Ísland og reyndar Evrópa öll stendur frammi fyrir einni stærstu mannúðarkrísu frá síðustu heimsstyrjöld. Milljónir, aðallega börn og konur, hafa flúið stríðið í Úkraínu í leit að skjóli. Þegar hafa hundruð komið hingað á hjara veraldar

með aðstoð félagasamtaka sem höfðu iðnaðarþvottahús sem gat tekið að sér að þvo. Þetta er að sjálfsögðu ekki langtímalausn, hún er tímabundin. Já, það er nefnilega ekki hægt að ætlast til þess að jafn stór og viðamikil framkvæmd og sú að taka á móti þúsundum manna á nokkrum vikum geti gengið snurðulaust fyrir sig. Það hefur verið fallegt að sjá hversu margir eru að leggja hönd á plóginn til þess að grípa þá bolta sem annars hefðu fallið til jarðar. Það hefur einnig verið virkilega uppörvandi að sjá öll þau fyrirtæki og þá fjársterku einstaklinga sem hafa látið gott af sér leiða til að styðja þetta mikilvæga starf. Það er mjög mikilvægt, þegar svo margir eru að leggja hönd á plóginn, að við samhæfum þær aðgerðir og vinnum öll saman að því að tryggja að þessu fólki sé tekið opnum örmum.

Í nýkynntri skýrslu alþjóðlegu rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör skólanema, sem lögð hefur verið fyrir hér á landi frá árinu 2006, kemur fram, í síðustu könnun, að á meðal 15 ára krakka í Evrópu og Norður-Ameríku segist einn af hverjum fjórum strákum og ein af hverjum sex stelpum hafa stundað kynlíf. Þar kemur þó einnig fram að notkun getnaðarvarna hefur farið minnkandi síðastliðið ár sem er áhyggjuefni. Kynlíf án getnaðarvarna getur haft margar afleiðingar. Fjárhagslegar aðstæður geta komið í veg fyrir að ungt fólk noti getnaðarvarnir og þá sérstaklega dýrari gerðir sem teljast bera meiri árangur til lengri tíma. Ungt fólk á að eiga kost á því að nota getnaðarvarnir án þess að hafa áhyggjur af kostnaði. Suma mánuði getur komið fyrir að peningaskortur neyði ungt fólk til að hagræða. Þá eru getnaðarvarnirnar stundum teknar út og það bitnar á kynheilbrigði. Pillan, lykkjan, smokkar og hvaða getnaðarvörn sem verður fyrir valinu á að vera aðgengileg ungu fólki. Svo má einnig nefna að greinilegur munur er á fjölda klamydíusmita fyrir og eftir 25 ára aldur samkvæmt þeim tölum sem eru á vefsíðu sóttvarnalæknis þar sem fjöldi tilvika er rakinn síðustu 20 ár. Við þurfum að huga að bættu kynheilbrigði þjóðarinnar. Því mun ég leggja fram þingsályktunartillögu þess efnis að gera getnaðarvarnir aðgengilegar einstaklingum undir 25 ára þeim að kostnaðarlausu.

Öruggur aðgangur allra landsmanna að læknisþjónustu eru grundvallarmannréttindi og undirstaða búsetuöryggis, að fólk lifi ekki í ótta um að þegar alvarleg slys eða veikindi ber að höndum sé því ekki að treysta að bráðaþjónusta

vegna þess að við höfum valið að búa í byggðarlaginu sem fóstraði okkur eða við kosið að setjast að til að búa okkur framtíð. Samt horfum við síendurtekið upp á byggðarlög sett í þessa stöðu, þessa óþolandi, ólíðandi stöðu í okkar ríka samfélagi þar sem þessi byggðarlög leggja sannarlega sitt af mörkum. Stundum fer betur en á horfist, eins og þegar vinnuslys varð í Grundarfirði fyrir skemmstu í ófærðartíð, en stundum ekki, með hræðilegum afleiðingum. Mikið af heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni hefur verið hagrætt í burtu á undanförnum árum og sértækari sjúkrahús og bráðaþjónusta byggð upp á lykilsjúkrahúsum sem þjóna landinu öllu. Samhliða skyldi verða tryggt öryggisnet heilsugæslu og læknisþjónustu á landsvísu. Það hefur ekki gengið eftir. Fólkið sættir sig ekki við það, ekkert okkar á að sætta sig við slíkt.

sem það er Grundarfjörður, Norðausturland eða önnur svæði sem verða að hafa trygga læknisþjónustu en hafa hana ekki í dag. Það þarf lausnir og aðgerðir strax. Herra forseti. Ég vildi aðeins gera stöðu fjölmiðla að umtalsefni hér í störfum þingsins. Hún er auðvitað ekki góð, eins og við þekkjum, í rekstrarlegu tilliti í það minnsta. Þetta höfum við rætt fram og til baka undanfarin ár. Við erum búin að tala um rekstrarstöðu þeirra og við erum líka búin að tala um mikilvægi þeirra í samfélaginu út frá fréttaöflun þeirra. Þeir hafa margoft sett mál á dagskrá sem áttu að liggja í þagnargildi en komu sem betur fer upp á yfirborðið vegna þess að fjölmiðlarnir voru þó nógu sterkir til að sinna aðhaldshlutverki sínu. Þetta í sjálfu sér þarf ekkert að ræða mjög mikið meira. En það sem ég vildi gera hér að umtalsefni er að ef fjölmiðlarnir eru veikir rekstrarlega þá veikir það möguleika þeirra til þess að hafa aðhald með stofnunum samfélagsins. Við þingflokkur Viðreisnar höfum lagt fram þingsályktunartillögu þar sem við leggjum til að það verði farið í heildarskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðla og ástæðan fyrir því er einföld.

stöðu Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði eða stöðu einkarekinna miðla eða þá það hvernig við ætlum að skattleggja netrisa og samfélagsmiðla. Þetta þarf hins vegar allt að taka saman vegna þess að ein einingin hefur auðvitað áhrif á þá næstu sem síðan hefur áhrif á þá þriðju. Það hafa áður verið stofnaðir starfshópar, nefndir og ráð til þess að fara yfir þetta, margoft meira að segja held ég, en vandinn er sá að þetta er svo síkvikt umhverfi, bæði út frá rekstrarlegum forsendum og líka út frá tækniþróun og öðru slíku, að ef það koma niðurstöður úr þeirri vinnu þá þarf að innleiða það sem úr henni kemur. Á það hefur talsvert skort. Ég hef tekið eftir því að hæstv. ráðherra fjölmiðlamála

og ég hvet þingheim og almenning til að kynna sér þá þingsályktunartillögu sem núna liggur fyrir þinginu. Virðulegi forseti. Stríð geisar nú í Úkraínu og hafa Vesturlönd setti viðskiptaþvinganir á innrásaraðila sem leiða mun til olíuverðhækkana. Þess vegna er brýnt að hraða orkuskiptum enn frekar. Nú hefur fjármála- og efnahagsráðherra lagt til að hámarksfjöldi rafmagnsbifreiða sem geta notið ívilnunar frá virðisaukaskatti verði aukinn úr 15.000 bifreiðum í 20.000 í drögum að frumvarpi sem fjármála- og efnahagsráðherra hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda. Ekki er fyrirhugað að gera sams konar breytingar vegna tengiltvinnbíla. Hvers vegna leiðréttum við ekki mikil mistök sem áttu sér stað um síðustu áramót og framlengjum ívilnanir vegna tvinnbíla í ljósi þess að þeir nota líka rafmagn og auðvelda breytinguna frá bensínbíl yfir í rafmagnsbíl? Tengiltvinnbílar hafa notið mikilla vinsælda og flestum þykir auðveldara að stíga þannig fyrsta skrefið í átt að orkuskiptum. Ég tel að áframhaldandi ívilnanir fyrir tvinnbíla séu frekar til þess fallnar að stuðla að orkuskiptum heldur en hið gagnstæða. Fjöldi fólks er ekki tilbúið að fórna drægni í þágu orkuskipta og það á sérstaklega við íbúa landsbyggðarinnar. Tengiltvinnbílar henta vel fyrir þennan hóp og losa óneitanlega minni koltvísýring en bílar sem einungis eru knúnir eldsneyti.

Samfélagsbanki hefur aldrei verið til á Íslandi. Til að skapa grundvöll fyrir rekstri á samfélagsbanka þarf að setja lög á Alþingi Íslendinga. Í slíkum lögum þarf að koma fram að bankinn sé viðskiptabanki, ekki fjárfestingarbanki. Bankinn bæri samfélagslega ábyrgð og arðurinn færi beint til samfélagsins. Í Þýskalandi er stór samfélagsbanki, Sparkasse, sem er meira en 100 ára gamall. Hann er vinsælasti banki almennings í Þýskalandi, enda eru viðskiptavinir hans 50 milljónir af þeim 80 milljónum sem þar búa. Það eru 400 Sparkasse-bankar í Þýskalandi. Sparkasse notar hagnað sinn til samfélagsmála og hefur sett um 500 milljónir evra á ári í ýmis samfélagsleg verkefni. Það er líka stór samfélagsbanki í Bandaríkjunum. Hann var stofnaður árið 1919 og er rúmlega 100 ára gamall. Samfélagsbankinn í Norður-Dakóta starfar eftir sérstökum lögum sem hafa hagsmuni almennings að leiðarljósi. Fylkið á bankann en starfsemin er sjálfstæð. Bankinn fjárfestir í raunverulegri verðmætasköpun en ekki í spákaupmennsku. Fylkið getur alltaf fengið ódýr lán hjá bankanum sínum. Banki Norður-Dakóta lenti ekki í vandræðum vegna bankakreppunnar 2008 að þeir höfðu ekki keypt neina gúmmítékka. Frá 1970–2011 urðu 147 bankakreppur í heiminum samkvæmt Alþjóðabankanum. Eigum við að bíða eftir næstu bankakreppu eða reyna að stofna banka sem fæst ekki við spákaupmennsku heldur fæst við eðlileg viðskipti? Þeim sem er annt um fjárhagslegt öryggi almennings hljóta að sjá samfélagsbanka sem góðan valkost.

Virðulegi forseti. Í gær fór hér fram umræða um frumvarp hæstv. heilbrigðisráðherra um að fella nikótínvörur, nikótínpúða, undir lög um rafrettur. Með frumvarpinu er reynt að hafa vit fyrir fullorðnu fólki, m.a. með reglum um hvers konar bragðefni það getur valið og hvar það má stinga púða undir vörina. Við Íslendingar megum ekki kaupa vín á kvöldin, á sunnudögum og alls ekki í netverslun, nema auðvitað að það sé erlend netverslun. Við erum með ríkisútvarp og við erum með ríkisstyrktan póst. Regluverkið okkar og rekstrarumhverfi fyrirtækja í landinu er að mörgu leyti allt of flókið. Eftirlitið er mikið og kröfur til aðila með afmarkaðan og einfaldan rekstur óhóflegar. Valdhafar hafa ríka tilhneigingu til að vilja stýra sem mestu, skipta sér sem mest af fólki, hafa vit fyrir því, setja reglur, gera meiri kröfur í stað þess að létta á. Allir eiga að vera bæði með belti og axlabönd, bæði bókstaflega og ekki. Mér datt í hug, af því að við erum að ræða hér um störf þingsins, að koma hingað upp og reyna að hvetja kollega mína til að treysta fólki betur, treysta því til að ráða sér sjálft og bera ábyrgð á sér sjálft, auðvitað svo lengi sem maður gengur ekki á rétt annarra, hvetja þá til þess að einfalda reglur í stað þess að bæta í, að við pössum okkur á því að kaffæra ekki litla rekstraraðila í óhóflegum kröfum og eftirliti. Við gætum þá séð meira frelsi, minni sóun og meiri framleiðni.

að tala aðeins um borgina okkar, um Reykjavík, best rekna sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu. Það er eiginlega alveg sama hvaða mælikvarða við notum, hvort við viljum skoða skuldahlutfall, skuldir á hvern íbúa eða veltufjárhlutfall, það er alltaf Reykjavík sem kemur best út. Þetta gerist þrátt fyrir að Reykvíkingar verji miklu meiri fjármunum til félagsþjónustu en aðrir íbúar höfuðborgarsvæðisins, þrátt fyrir að borgin standi undir miklum meiri hluta allrar fjárhagsaðstoðar á Íslandi og að hér séu greiðslurnar líka hærri en víðast hvar. Og ofan á þetta bætist líka, þrátt fyrir alla síbylju sérhagsmunaafla um annað, að það er borgin sem er í algjöru forystuhlutverki þegar kemur að því að liðka fyrir félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Þetta er staðreynd. Auðvitað væri hægt að gera enn þá betur; ef stofnframlög til almenna íbúðakerfisins yrðu aukin og ef mótuð yrði hérna alvöruhúsnæðisáætlun fyrir landið allt og komið upp einhverri samræmdri áætlun um það hvernig við ætlum að auka framboð af húsnæði. Borgin er líka í forystu þegar kemur að loftslagsmálum, ólíkt ríkisstjórninni. Ætli þéttingarstefna og aðalskipulagið séu ekki svona u.þ.b. stærstu einstöku loftslagsaðgerðir sem ráðist er í hér á Íslandi? Og hvernig var það nú aftur þegar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur mistókst gersamlega að koma ríkisfjárfestingum af stað hérna í heimsfaraldri? Þá var það einmitt Reykjavíkurborg, undir forystu jafnaðarmanna, sem steig inn af krafti og dró vagninn í opinberum fjárfestingum með sögulegu fjárfestingarátaki strax árið 2020. Þannig á nefnilega að bregðast við efnahagskreppu. Það skiptir máli hver stjórnar.

meðferðis. Í fyrsta lagi þurfum við náttúrlega að spyrja okkur: Eru aðgerðirnar líklegar til þess að skila þeim árangri sem við ætlum okkur að ná? Í öðru lagi þurfum við að gæta að ákveðnu meðalhófi.

sem er fyrst og fremst nýtt til skaðaminnkunar, til að fá fólk til að hætta að reykja tóbak og fara yfir í nikótínvörur sem eru skárri, þótt vissulega þurfi að huga að því að ungt fólk sé ekki að óþörfu að nota þetta,

Og ráðherra til viðvörunar þá var það reynt fyrir 100 árum, þegar menn leyfðu áfengi aftur og fólu einhverjum grafískum hönnuði að búa til eins ljótan miða og hægt væri til að halda fólki frá því að drekka brennivín,

Herra forseti. Undanfarið hefur verið mikil umræða um heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Því miður er nýlegt dæmi um við hvaða aðstæður fólk á landsbyggðinni býr en hugsanlega hefði þar mátt bjarga lífi lítils barns ef betur væri búið að heilbrigðismálum úti á landi, en enginn læknir var staddur í þorpinu. Ég votta aðstandendum mína dýpstu samúð. Heilbrigðisþjónustu hefur hrakað jafnt og þétt á landsbyggðinni, þjónustan farið lengra og lengra frá fólki sem býr í þessum byggðarlögum, fólki sem vinnur í grunnatvinnuvegum þjóðarinnar eins og fiskvinnslu, veiðum, raforkuframleiðslu, flutningi raforku, í ferðaþjónustu sem er vaxandi grein. Þetta fólk aflar mikils gjaldeyris í þjóðarbúið og skapar fullt af fólki lífsviðurværi, ekki síst á höfuðborgarsvæðinu. Við vitum að Austurland aflar mikils fjár í ríkiskassann. Samkvæmt skýrslu sem kom frá Háskólanum á Akureyri um útgjöld og tekjur ríkisins í Norðausturkjördæmi árið 2013 kom í ljós að Austurland aflaði tekna til greiðslu allrar þjónustu og framkvæmda á Austurlandi og meira en það. Stór hluti teknanna fer því í að halda uppi starfsemi í öðrum kjördæmum og ég ætla aftur að leyfa mér að nefna Reykjavíkurkjördæmin. Að mínu viti á það að vera skýlaus krafa að íbúar á Austurlandi fái að njóta þeirra tekna sem þeir afla til innviðauppbyggingar á Austurlandi. Það á t.d. við um uppbyggingu samgangna til að auðvelda fólki að komast í nærþjónustu. Það á við um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins á Austurlandi og annarra hluta og annarrar þjónustu ríkisins. Einnig þarf að tryggja að sveitarfélög fái tekjur til að efla og framkvæma þá þjónustu sem ríkið hefur sett í fang þeirra.

Herra forseti. Við þurfum að standa með Sigurði Inga Jóhannessyni og sýna honum fullan stuðning í árásum rússneska sendiráðsins á hann því að það eru árásir á íslenska þingið. Rússneska sendiráðið hefur misnotað 95. gr. almennra hegningarlaga áður og býr sig greinilega undir að gera það aftur með því að krefjast afsökunarbeiðni frá ráðherranum. Ráðherrann sagði að Vladimir Pútín væri illvirki. Undir það held ég að við getum öll tekið, hvert eitt og einasta.

Þar stöndum við saman öll sem eitt; með friði, gegn Vladimir Pútín, illvirkjanum. Virðulegur forseti. Við búum við það réttarástand að það er bannað að uppnefna erlenda þjóðarleiðtoga á Íslandi.

En almenningur má ekki lýsa skoðunum sínum á illvirkjanum Vladimír Pútín eða öðrum þjóðarleiðtogum sem fremja jafnvel stríðsglæpi, án þess að eiga yfir höfði sér refsingu. Þetta er úrelt löggjöf.

En við leyfum okkur að tala frjálslega um þau illvirki sem framin eru af erlendum þjóðhöfðingjum. Þeir eiga ekki skilið neina sérstaka vernd fyrir umtalið um þau illvirki sem þeir fremja.

Rússnesk sendiráð um allan heim eru þessa dagana lítið annað en falsfréttamaskínur. Það að fulltrúar rússneskra stjórnvalda hér á landi sjái ástæðu til að finna að því að leiðtogi stjórnmálaflokks tjái sig með skýrum hætti um þau brot sem eru að eiga sér stað í Úkraínu, að undirlagi illvirkjans Vladimírs Pútíns, er alvarlegt. Og að við höfum ekki enn haft dug í okkur til að taka móðgunarákvæði 95. gr. hegningarlaga út úr lagabálkinum,

sem lætur móðgunargjarna brjálæðinga í Kreml njóta aukins réttar á móti tjáningarfrelsi einstaklinga á Íslandi. (Forseti hringir.)

það sem kemur fram hjá sendiherranum er til að mynda að þarna sé íslenskur ráðherra að skipta sér af innanríkismálum Rússlands. Það er nú ein hugsanavillan og -skekkjan, innrás í annað ríki er innanríkismál Rússlands. Síðan kemur líka fram að stjórnvöld í landinu þar séu lýðræðislega kjörin. Við vitum allt um það hvernig lýðræðið í Rússlandi virkar, þannig að hér er enn ein hugsanavillan og alveg vel hægt að heimfæra það undir orð hv. þingmanns um að þetta sé falsfréttaveita. Og síðan það að það sé ekki íslenskra ráðherra að ákveða hver sé við völd í Rússlandi. Það er hins vegar íslenskra ráðamanna og íslenskra alþingismanna að tala hátt og skýrt þegar svona árás á sér stað.

Eins og öllum er kunnugt um þá var tilkynnt um breytingar á skipan Stjórnarráðsins samhliða myndun nýrrar ríkisstjórnar þann 28. nóvember 2021 og að og að mati ríkisstjórnarinnar er mikilvægt að stofnanir ríkisins staðni ekki, heldur breytist í takt við breytta tíma og nýjar áherslur. Markmiðið nú er að Stjórnarráðið þróist í takt við áherslur ríkisstjórnarinnar um samkeppnishæft og sjálfbært samfélag og sé í stakk búið til að sinna þeim mikilvægu verkefnum sem fram undan eru. Um þetta hefur í sjálfu sér verið fjallað í öðru þingmáli en hér erum við að leiða fram breytingar á fjárlögum sem nauðsynlegar eru vegna þess sem áður hefur verið ákveðið um þessi efni. Sama dag og ríkisstjórnin var mynduð tók gildi forsetaúrskurður nr. 125/2021, þar sem voru gerðar breytingar á skiptingu stjórnarmálefna miðað við óbreytta skipan ráðuneyta.

Með vísan til 2. gr. laga um Stjórnarráð Íslands ályktaði Alþingi að styðja fyrirhugaða breytingu á fjölda og heitum ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, með þingsályktun nr. 6/152 þann 27. janúar síðastliðinn. Í samræmi við afgreiðslu Alþingis öðlaðist gildi forsetaúrskurður nr. 5/2022 um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti þann 1. febrúar 2022. Sama dag öðlaðist jafnframt gildi nýr forsetaúrskurður, nr. 6/2022, um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, samanber 4. gr. laga um Stjórnarráð Báðir úrskurðirnir fólu í sér talsverðar breytingar frá fyrri skipan. Þetta er svona bakgrunnurinn eða baksvið þessa máls, en ég ætla nú að víkja að meginefni frumvarpsins.

Viðkomandi ráðuneyti skulu samkvæmt sömu lagagrein gera með sér samkomulag um flutning fjárheimilda og starfsmanna milli ráðuneyta á grundvelli viðmiða um fjárhæðir sem fylgja skuli verkefnum, m.a. um kostnað vegna stöðugilda og málafjölda, með hliðsjón af viðmiðum sem fjármála- og efnahagsráðuneytið setur. Þetta frumvarp er lagt fram á grunni yfirferðar á breytingum á fjárheimildum sem leiða af framangreindum forsetaúrskurðum og samkomulagi milli ráðuneyta í hverju tilfelli,

Í frumvarpinu eru samanlagt gerðar tillögur um millifærslur og breytta staðsetningu á fjárheimildum sem nema rúmlega 120 milljörðum kr. en ekki er um að ræða aukningu á heildargjöldum og breytingarnar hafa því ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Umfangsmestu breytingar í þessu frumvarpi endurspeglast í stofnun háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis annars vegar og menningar- og viðskiptaráðuneytis hins vegar. Samtals er gert ráð fyrir flutningi rúmlega 85 milljarða kr. fjárheimildum til háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis og 28 milljarða kr. fjárheimildum til menningar- og viðskiptaráðuneytis. Vegna tilfærslu stjórnarmálefna á milli annarra ráðuneyta er gert ráð fyrir flutningi um 7 milljarða um 7 milljarða kr. fjárheimilda í frumvarpinu. Breytingar frumvarpsins á fjárheimildum málefnasviða og málaflokka eru fyrst og fremst af tvennum toga. Annars vegar er verið að gera breytingar á númerum og heitum fjárlagaliða og viðfanga við stofnun nýrra ráðuneyta og flutning verkefna milli þeirra. Slíkar breytingar fela einungis í sér að staðsetning fjárheimilda breytist og færast þær eftir atvikum á milli málefnasviða, málaflokka og ráðuneyta. Hins vegar er um að ræða flutning fjárheimilda milli ráðuneyta þar sem verið er að skipta upp og færa hluta af fjárveitingum á milli aðalskrifstofa og verkefna ráðuneyta til samræmis við breytta verkaskiptingu. Þessu frumvarpi, eins og hér hefur verið lýst, einungis ætlað að endurspegla á tæknilegan hátt þær breytingar sem orðið hafa á Stjórnarráðinu, þ.e. að aðlaga framsetningu fjárheimilda að breyttri skipan ráðuneyta. Með þessu fjáraukalagafrumvarpi er því verið að tryggja að fjárheimildir málefnasviða, málaflokka og ráðuneyta fyrir árið 2022 verði í fullu samræmi við breytta skipan Stjórnarráðsins

Aðeins um síðastnefnda atriðið, þá vil ég láta þess getið að ég fæ stundum spurningar um það hvort eitthvað sem komið hefur upp gefi ekki tilefni til þess að setja í fjárauka sérstaka fjárheimild á þessum tímapunkti og nota þá kannski ferðina með þessu frumvarpi. Því er til að svara að það er einungis við alveg sérstakar aðstæður sem við höfum talið ástæðu til að koma með nýjar fjárheimildir í fjárauka á fyrri hluta árs. Hér verður að hafa í huga að við erum annars vegar með mjög stóran varasjóð og hins vegar erum við með varasjóð inn á málaflokkunum. Svo verður að hafa í huga að við erum mjög skammt á veg komin við framkvæmd fjárlagaársins þannig að það þurfa þá að vera einhver verulega stór tilefni til þess að við getum fullyrt á þessum tímapunkti ársins að þegar við nálgumst lok fjárlagaársins verði einfaldlega ekki til staðar fjárheimildir vegna einhverra mála sem við höfum áhyggjur af. Þá er rétt að hafa í huga í því sambandi að það má gera ráð fyrir því

Ég get ekki séð að neitt slíkt hafi komið upp á, jafnvel ekki þetta stríð, jafnvel ekki aukin koma flóttamanna til Íslands, önnur atriði sem hafa mögulega kallað á aukin útgjöld. Ekkert af þessu er af þeirri stærðargráðu að það sprengi þann viðbúnað sem við höfum fyrir í fjárlögum.

samt er ekkert minnst á í þessum fjárauka. Það stefnir í 7% verðbólgu. Við erum að sjá stærstu mannúðarkrísu í Evrópu frá seinni heimsstyrjöld. Lönd eru að búa sig undir að taka við metfjölda flóttafólks, orkuverð, gríðarlegur þrýstingur á hrávörum er í pípunum.

Þetta er algjörlega á skjön við það sem við sjáum í langflestum velferðarríkjum í kringum okkur og raunar er það svo í lögum um opinber fjármál að það ber einmitt að taka mið af því að ráðast í aðgerðir tímanlega eða a.m.k. nógu tímanlega til að skapa ekki allt of mikinn þrýsting síðar meir.

Hvenær er ástandið orðið nógu slæmt til að grípa inn í? Er það 10%? Hver þarf staðan að vera á hrávörumörkuðum hvað varðar orkuverð og svo bara almennt í þessari mannúðarkrísu sem við stöndum í til þess að það sé nógu langt gengið til að skapa ástand fyrir auknar fjárheimildir?

það er mjög skammt liðið á árið á þeim tímapunkti til þess að fullyrða að við höfum ekki nægar fjárheimildir til þess að komast í gegnum árið. Við höfum mjög stóran almennan varasjóð og aðra varasjóði til þess að grípa til og svo eigum við alltaf möguleikann undir lok árs, í haust,

Ef við veltum fyrir okkur hvaða áhrif verðbólgan hefur á afkomu ríkissjóðs eða stöðu einstakra fjárheimilda þá er það nú dálítið vandasamt verk að þræða sig í gegnum. Ég myndi ætla að tekjuhliðin lyftist eitthvað og á sama tíma verði meiri þrýstingur á gjaldahliðinni. Við getum gert ráð fyrir því að kostnaðarverðshækkanir verði einhverjar en við höfum enn ekki séð einhver slík tilefni að ástæða sé til að fara fram á viðbótarfjárheimildir.

Það kann að vera misskilningur af minni hálfu, en ég taldi það vera svo í lögum um opinber fjármál að það væri ekki hægt að bara samþykkja það til að mynda að fara í stóra aðgerðapakka eða einhverjar aðgerðir

Varðandi húsnæðisliðinn eru bara mjög mörg heimili í landinu sem eru með verðtryggð lán og finna mjög mikið fyrir þessum húsnæðisverðshækkunum í hverjum einasta mánuði í verðtryggingunni.

þegar var beðið í marga mánuði eftir að samþykkja úrræði? Eða eru hilluvörur, aðgerðir, til staðar nú þegar í ráðuneytinu sem er hægt að hleypa af stokkunum um leið og þessi gullna verðbólguprósenta dettur í hús?

að verðbólgan bítur og hún bítur helst þar sem minnst er til skiptanna til að ná endum saman um lok mánaðar og það er þangað sem við höfum sérstaklega verið að beina sjónum okkar. Ég birti í gær á heimasíðu fjármálaráðuneytisins vangaveltur um það hvernig verðbólgan kæmi með ólíkum hætti niður á íslenskum heimilum borið saman við Evrópu. Við höfum verið að sjá fyrir okkur að fara frekar í sértækari aðgerðir en almennari. Skilyrðin fyrir því að ganga á varasjóðinn almenna eru mjög sambærileg því sem gildir um

Varðandi húsnæðisverðsþróunina að öðru leyti þá held ég að sá hópur sem er ástæða til að hafa mestar áhyggjur af sé í raun og veru fyrstu íbúðarkaupendur. Veggurinn fyrir þá er alltaf að hækka

Við þekkjum hver veruleikinn er um verðbólgu og vaxtahækkanir og hæstv. fjármálaráðherra hefur talað um það opinberlega að nú þurfi að vanda sig í opinberri fjármálagerð og áætlanagerð til næstu ára. ára. Var í því ljósi skynsamlegt að fjölga ráðuneytum þannig að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er með þessari breytingu orðin sú fjölmennasta sem verið hefur við völd í meira en áratug? Var þetta gott fordæmi af hálfu hæstv. fjármálaráðherra við þær aðstæður sem nú eru uppi? Er þetta til marks um ábyrgan ríkisrekstur?

Það varð niðurstaða okkar formanna flokkanna eftir stjórnarsáttmála okkar að við gætum náð besta jafnvægi í okkar áherslum með því að fjölga ráðherrum um einn. Við vorum sömuleiðis þeirrar skoðunar, eftir að hafa starfað saman í nokkur ár, og mörg verið lengur en eitt kjörtímabil í Stjórnarráðinu, að það væri orðið tímabært að stokka aðeins upp spilin, það mætti vel sjá ákveðna veggi falla og hugsa hlutina upp á nýtt. Ég verð að segja að enn sem komið er hef ég ekki séð neitt sem sýnir fram á að við höfum haft rangt fyrir okkur, frekar hitt, að það hafi verið ákveðinn ferskleiki og það hafi komið dálítið

Við erum oft mjög upptekin af því sem gerist nálægt okkur, þegar það bætist við aðstoðarmaður í Stjórnarráðinu eða nýr starfsmaður er ráðinn, en við gefum því ekki gaum að í einstaka stofnunum undir ráðuneytunum er oft er oft fjöldi starfsmanna sem er langt umfram það sem er í einstökum ráðuneytum og þar er enginn að spyrja hvort það voru ráðnir fimm eða tíu. Frekar hefur mér reyndar þótt að ef ekki er verið að ráða og auka útgjöldin þá sé eitthvað að. Og það hefur verið mín helsta athugasemd við umræðu um fjárlögin hér í þinginu,

og þess vegna séum við að horfa fram á stærstu ríkisstjórn Íslandssögunnar. Ég spurði um fordæmi og mér finnst aðeins vanta svar við því af því að þetta kostar jú ríkissjóð 2 milljarða. Það var engin knýjandi þörf og þetta kostar En ég vildi líka nefna að það fór fram ákveðin rýni í kjölfar hrunsins á sínum tíma. Ein af niðurstöðunum þá hvað varðar stjórnsýsluna var að ráðuneytin væru of veik vegna þess hve smá þau væru og þá var farið í að sameina. Þannig að þetta er þvert gegn faglegum ráðleggingum í kjölfar hrunsins um það hvernig mætti einmitt styrkja stjórnsýsluna

til skila, hversu beittir ráðherrarnir verða, hvernig ríkisstjórnin nær árangri með sín stefnumál. Það er í raun og veru eini rétti mælikvarðinn á þessa spurningu. Ég sagði áðan að ég væri enn fullur trúar á það að við værum að gera rétt og mér finnst það skipta máli að stjórnkerfið virki ofan frá. Ég tek undir þegar hv. þingmaður rifjar upp að ráðuneytin verða að vera

á hverjum tíma hafi haft meira en nóg að gera án þess að þurfa að hafa áhyggjur af öllu því sem er á hendi félagsmálaráðherra. En svo má alveg taka umræðu um hitt og ég vil ekki halda því fram að við höfum fundið upp hina endanlegu lausn á því hvernig Stjórnarráðið er samsett.

og ráðherrastóll kostar peninga, þannig að þetta er ekkert sem ætti að koma þingmönnum á óvart. Engu að síður er ég

Hvernig eiga sveitarfélögin að standa undir öllu þessu sem við viljum gera vel og megum alls ekki bregðast í? Við þurfum jú að finna rými í skólum, leikskólum, stóla, borð, tómstundir og íþróttir og allt, því að við viljum að þessi börn komist sem fyrst inn í íslenskt samfélag. Sum verða kannski stutt hérna, vonandi lýkur þessum ósköpum fljótt, en önnur eru komin til að vera og skyndilega

Það er hárrétt hjá hv. þingmanni að gera má ráð fyrir því að það falli til talsvert mikill kostnaður vegna stríðsátaka og komu flóttamanna. Reyndar sýnist mér að jafnvel þótt við myndum horfa fram hjá því sem hefur verið að gerast vegna stríðsátakanna hafi fjöldi flóttamanna sem óskað hefur eftir því að fá alþjóðlega vernd á Íslandi farið fram úr því sem vonir stóðu til eða væntingar voru um nú þegar á árinu og hefur orðið töluvert mikil breyting á fyrstu vikum og mánuðum. Þar fellur til gríðarlega mikill kostnaður. En þrátt fyrir þetta er ekki ástæða til að hafa áhyggjur af því að við getum ekki fjármagnað þá þjónustu sem þetta kallar á. Við höfum til þess úrræði og getum eftir atvikum síðar á árinu sótt frekari fjárheimildir ef þess reynist þörf.

Við í Flokki fólksins erum að hugsa um þá sem minna mega sín. Hefði ekki verið hægt að finna aðra leið en að bæta við einum stól í viðbót? Hann kostar ekki mikið í stóra samhenginu en kostar samt sitt og það hefði mátt gera ýmislegt fyrir þann pening.

Já, það er þetta með fjölda ráðherranna, það er alveg gild spurning hversu margir þeir eiga að vera. Ég hef reyndar mjög gaman af því að taka þá umræðu og held að við ættum kannski að gera það oftar að velta fyrir okkur fjölda kjörinna fulltrúa. Ég hef t.d. oft verið hlynntur því að ræða hvort við séum mögulega of mörg hérna á þinginu. Það má líka velta því fyrir sér. Ég er alveg sannfærður um að það er víða hægt að ná fram sparnaði í stjórnkerfinu án þess að fækka um einn ráðherra, við, og ég hef verið að tala fyrir því hér í dag, náð meiri árangri í því að fara betur með opinbert fé með því að vera með vel skipaða ríkisstjórn með ráðherra í hverju ráðuneyti sem ræður við sín verkefni og hefur skýrt umboð og skýrar

Hér er verið að leggja fram svokallaðan tæknilegan fjárauka. Um engar fjárheimildir er að ræða, það er aðeins verið að skipta ráðuneytunum upp. Þessi fjárauki er svolítið lýsandi fyrir nálgun ríkisstjórnarinnar þessa dagana. Það er verið að dúlla sér við að færa deildir á milli, ákveðið að fara í heljarinnar uppstokkun á stjórnkerfinu á nokkrum vikum. Þetta eru 10% af ríkisumsvifum, 120 milljarðar, sem er verið að færa til hér á nokkrum vikum og liggur svona ótrúlega mikið á þrátt fyrir að engin greining hafi legið á bak við þetta. Ég get getið þess að ég hef reyndar óskað eftir upplýsingum frá forsætisráðuneytinu um hvað hafi legið á bak við þessar tilfærslur, hvort þetta hafi bara verið stólaleikur í í umræðum milli ríkisstjórnarflokkanna á þessum nokkru vikum eða heljarinnar stefnumótunarniðurstaða eftir síðasta kjörtímabil. En það heyrist mjög lítið frá þeim í þeim málefnum sem virkilega brenna á fólki þessa dagana sem eru lífskjör í landinu.

Gott og vel. En það eru engin þingmál á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar sem snerta ástandið í dag. Það er nú bara svo að það eru ekki margar þingvikur eftir til að leggja fram mál ef það á að koma inn í þingið núna. Síðan kemur sumarfrí og eftir það er haustið komið, kjarasamningar komnir, þannig að hér er látið eins og það sé nægur tími til stefnu en það er það einfaldlega ekki. Hér fengust heldur ekki svör við því hvort einhvers konar vinna væri í gangi við þetta. Þau virðast vera að stinga hausnum í sandinn.

Við erum í rauninni að fá staðfestingu á því að ríkisstjórnin ætlar ekkert að gera fyrir heimilin í landinu þrátt fyrir lífskjarakreppu og þrátt fyrir að nágrannalöndin okkar kynni hvern pakkann á fætur öðrum, líkt og við sáum fyrir tveimur árum. Það er í rauninni að raungerast það sem átti sér stað hér í byrjun Covid þar sem bíða átti þar til ástandið var orðið svo slæmt að það varð að grípa inn í og fyrir vikið varð það miklu dýrara. Þetta er hvorki í anda laga um opinber fjármál, þar sem leita á hagkvæmustu leiða í ríkisrekstri, né í anda fjármálaráðherra sem talar sífellt um aðhald í ríkisrekstri. Þetta er einfaldlega svakalega dýr leið til að reka ríki, virðulegi forseti. Höfum líka eitt í huga varðandi núverandi efnahagsástand vegna þess að hér var verið að vitna í digra varasjóði. Nú var það svo að viðbótarverðbólga í fyrra var rúmt 1%, þ.e.

Nú er verðbólgan komin langt umfram þær tölur sem minnst var á í fjárlagafrumvarpi og samþykktum fjárlögum. Bara síðast í febrúar, áður en þetta ástand skall á í Evrópu, spáði Seðlabankinn 5,3% verðbólgu sem er 2% hærri verðbólga en er í undirliggjandi spá fyrir núverandi fjárlög. Það var áður en þetta ástand skall á þannig að þessir varasjóðir geta hæglega tæmst vegna þessa ástands.

vegna lífskjarakreppunnar eða mannúðaraðstoðar. Það verða einfaldlega engar mótvægisaðgerðir kynntar og mér þætti eiginlega bara vænt um að heyra það.

eina talan sem skiptir máli þegar verið að tala um lífskjör fólks hér á Íslandi í raun er kaupmáttur. Kaupmáttur í þessu tilviki sem við höfum verið að velta upp, við í Samfylkingunni, er kaupmáttur þeirra sem eru með lítið á milli handanna, ungt fólk, þar er bara verðbólgutalan nægilegur mælikvarði á það sem er að gerast í samfélaginu. Hér er að mælast með hæstu verðbólgu, á þessu svæði. Það þýðir ekkert að vera að taka liði út eftir hentisemi. Þetta eru liðir sem vega mjög þungt í bókhaldi margra sem sem eru í viðkvæmri stöðu í dag. Ég velti því einfaldlega fyrir mér hver strategían er. Er það raunverulega að bíða og sjá aftur, þar til verðlagshækkanir hafa lekið út um allt, skollið af fullum þunga á ungt fólk og viðkvæma hópa? Ég velti því líka fyrir mér hvort einstaklingar í fjármálaráðuneytinu og hæstv. fjármálaráðherra hafi ekki áhyggjur af því að launakröfur muni aukast og leka út í verðlag og hafi engan áhuga á að taka þátt í virkri hagstjórn og reyna að bæta kjör viðkvæmra hópa hér fyrir fram, grípa inn í. Það er óábyrgt að grípa ekki inn í núna. Þetta mun bara þýða fjáraukalög síðar í haust sem verða enn stærri með meiri fjárheimildir en annars yrði og þetta mun óhjákvæmilega flýta því að fjármálastefnan sem við samþykktum fyrir nokkrum vikum bresti því að núverandi fjármálastefna út þetta kjörtímabil er svo þröngt sniðin að það er varla gert ráð fyrir aukningu í verðbólgu án þess að ramminn springi nema það sé áætlun ríkisstjórnarinnar að bregðast við lífskjarakreppu í landinu með auknu aðhaldi á sem flestum sviðum. Mig langar líka að koma inn á það sem ég rak augun í í frétt Stjórnarráðsins eða fjármálaráðuneytisins í gær varðandi aðgerðir fyrir heimilin. Þar er til að mynda tekið fram að ekki sé æskilegt að ráðast í almennar aðgerðir vegna þess að slíkt muni leiða til verðbólgu og hækka þar með húsnæðiskostnað hjá ungu fólki. Hér er alltaf einhvern veginn verið að tala í kringum hlutina. Það hefur enginn hér verið að tala fyrir almennum aðgerðum. Það sem er náttúrlega sérstakt í þessu ríkisstjórnarsamstarfi er að hér fara í gegn tillögur sem hafa gífurleg áhrif á verðbólgu í landinu án þess að gerð sé athugasemd við það í þessari aðhaldsstjórn.

pumpað þann markað upp, þrýst verðbólgu á húsnæðismarkaði upp og þar af leiðandi verðbólgunni sem ungt fólk stendur frammi fyrir. Þetta er risastórt almennt úrræði sem við erum enn þá að eiga við. Hvergi er talað um áhrif þess á verðbólgu í landinu. Hér hefur eingöngu verið óskað eftir sértækum aðgerðum fyrir viðkvæma hópa, sértækum aðgerðum sem stærstu alþjóðastofnanir í heiminum tala um að skynsamlegt sé að ráðast í í dag vegna þess að við vitum að Seðlabankinn þarf að bregðast við með auknum aðhaldsaðgerðum og það hefur hann sagt að hann muni gera. Það er einfaldlega ótrúlegt að horfa upp á þetta. Ég trúi því ekki að þetta sé að gerast í annað skiptið á tveimur árum, að fólk ætli að draga lappirnar með þetta. Ég skil einfaldlega ekki af hverju þetta er svona erfitt.

Frú forseti. Það er rétt sem hér hefur komið fram og kemur fram í þessum fjárauka að hér er kannski ekki verið að auka í útgjöld heldur að raða hlutunum niður. Þetta er svona eins og á heimili sem ákveður ekki að endurnýja það sem aflaga er farið, teppi og annað, heldur er ákveðið að raða bara húsgögnunum yfir helstu vankantana og keyra áfram. Við erum að samþykkja þetta núna nokkrum vikum eða mánuðum eftir að ríkisstjórnin var kynnt. Það tók langan tíma að mynda þessa ríkisstjórn en engu að síður gat hún litlu svarað um það hvað þetta myndi kosta

á því hvort allt hafi gengið eins og smurt eða hvort það myndist einhverjir vankantar þannig að það geti þá alla vega beðið næstu ríkisstjórnar eða þessarar að snúa til baka ef það reynist ekki vera.

að leggja fram önnur fjáraukalög í haust. Mig langar að staldra aðeins við þessa hugsun. Nú er það auðvitað þannig að ráðherrar og ríkisstjórn sitja í umboði þingsins og það er þingið sem ákveður í rauninni fjárveitingarnar

tilhneigingu til þess að trúa að hér sé um svipaðan hlut að ræða, þetta sé fyrst og fremst sagnfræðiáhugi ríkisstjórnarinnar, hvað hún er búin að gera, en hún hefur engan minnsta áhuga eða sýnir enga tilburði

Við vitum að það geta alltaf komið upp ófyrirséðir hlutir. Þess vegna erum við með fjárauka og þess vegna er það stundum í fjárauka að við bregðumst við og ekkert við því að gera. Það gerðum við í upphafi Covid þó að við höfum beðið dálítið lengi eftir fyrstu aðgerðum. En í þessu tilfelli erum við með tvennt sem er algerlega borðleggjandi. Það eru annars vegar þær efnahagshorfur sem eru uppi og þær efnahagsaðstæður sem eru uppi vegna tveggja ára baráttu í Covid sem hefur aukið ójöfnuð, sem hefur gert viðkvæmum hópum erfiðara fyrir og er líklegt að muni gera það áfram,

ýmsum hætti sem mun bitna á heimilum landsins, en við erum líka að takast á við mannlega krísu. Við erum að takast á við stærsta flóttamannavandamál sem sést hefur í Evrópu frá seinni heimsstyrjöld og það er af þvílíkri stærðargráðu að ég held að fólk átti sig almennt ekki á því enn þá. Það hefur komið fram í orðum og minnisblöðum frá utanríkisráðuneytinu að við reiknum með að allt að 800 manns leiti hingað,

Skoðum aðeins hvernig okkar næsta nágrannaþjóð er að bregðast við nákvæmlega sama vandamáli er varðar stríðið í Úkraínu.

en það er ein tala þarna, 200 milljónir í netöryggi. Það er svo heppilegt með Noreg að tala um hann af því að þar er hægt að nota sömu tölurnar. Þeir eru 15 sinnum fleiri en við og krónan þeirra er 15 sinnum verðmætari en okkar þannig að þetta er sama tala. Við Íslendingar erum í efsta sæti þegar kemur að því hversu þjóðin er netvædd og nettengd og mikill þátttakandi í hinu stafræna umhverfi. Við erum hins vegar í 67. sæti þegar kemur að því hvernig öryggi okkar er háttað og þar hljóta nú kannski að vera einhverjar brýr að brúa, hæstv. ráðherra.

Hér hef ég ekkert heyrt talað um það. Svo í þriðja lagi, og kannski það sem skiptir mestu máli, og ég ítreka það sem ég sagði áðan að utanríkisráðuneytið hefur sagt að það reikni með að allt að 800 manns leiti hingað hvernig eru Norðmenn að hugsa þetta? Jú, þar er myndin teiknuð allt öðruvísi upp og aðgerðaáætlunin og fjármögnunin og viðbúnaðurinn. Þeir reikna með að 35.000 manns leiti til Noregs. Það samsvarar 2.300 manns hérna, þ.e. þrisvar, fjórum sinnum tölunni sem við reiknum með, en þeir gera ráð fyrir að þurfa að búa sig undir að 100.000 manns komi til Noregs. Það myndi gera á Íslandi 6.500 flóttamenn. En þetta eru bara þær ráðstafanir sem þau eru að gera vegna þeirra sem gætu leitað til þeirra. Síðan eru þau líka að stíga inn í vandamálin sem eru að skapast með miklu markvissari hætti, og fjármagna það, heldur en við erum að gera. Þau eru t.d. að sækja 2.500 manns til Moldóvu sem er fátækt ríki og hefur núna fengið flóttamenn sem eru um 15% af íbúatölunni. Þetta samsvarar því að við værum að fara út og ná í 166 flóttamenn. Þau eru að fara og ná í og aðstoða sjúklinga sem geta eðlilega ekki legið inni og fengið aðhlynningu á sundurtættum og sprengdum sjúkrahúsum,

að það ástand sem er að skapast muni ekki kosta okkur umfram það sem við höfum þegar gert ráð fyrir í fjárlögum?

svo ég tali nú ekki um þau augljósu vandræði sem eru að skapast hér innan lands fyrir heimili og margt fólk.

Íslendinga sem endurspeglast í stefnu ríkisstjórnarinnar. Það er þessi algjöri skortur á framtíðarsýn á undirbúningi á stefnumótun fyrir fram. Hér er stefnan mótuð eftir því sem hlutum vindur fram og jafnvel eftir á.

algerlega án þess að búið væri að gera nokkurs konar greiningu eða úttekt á því hvaða afleiðingar það hefði, hvort það væri skynsamleg ákvörðun og því síður á því hvað það myndi kosta. Það sem ég velti síðan fyrir mér er að nú erum við að ræða frumvarp til fjáraukalaga þar sem um er að ræða ákveðnar leiðréttingar á þeim fjárlögum sem þegar hafa verið samþykkt vegna þess sem gerst hefur.

ríkisstjórnarinnar í ljósi þeirra áhættuþátta sem við erum nú þegar búin að sjá, þeirra þátta sem munu hafa áhrif á þetta og þeirrar staðreyndar að við munum líklega ekki bregðast við því áður en þessu þingi lýkur. Hverjar verða afleiðingarnar af þessu?

Ég veit ekki hvort þessi fjárauki er svo óundirbúinn. Ég veit ekki hversu marga tugi funda þríeykið í ríkisstjórninni hélt og hve margar vikur það tók, væntanlega hefði verið hægt að hafa á kantinum einhverja einstaklinga sem teiknuðu upp og röðuðu peningunum samhliða. En það er þessi hroki sem birtist í að koma með þetta alltaf eftir á. Og núna birtist okkur bara sú staða að annaðhvort ætla þau ekki að gera neitt

Hvort tveggja er hlutur sem þarf einhvern veginn að heyra sögunni til. En ég vona svo innilega að það verði seinni kosturinn og það sé verið að gefa frat í okkur,

að skoða þau fjárlög með tilliti til stefnu þessarar ríkisstjórnar, þau loforð sem hún kveðst standa fyrir. Þau fjárlög voru ekki í samræmi við það, hvað þá þegar svigrúmið til að bregðast við

Svo er hitt sem gæti orðið raunin, sem er það að hlutirnir verði einfaldlega ekki fjármagnaðir. Þá veltir maður fyrir sér hvort það sé kannski vanmat eða ofmat af okkar hálfu að það sé engin stefna, sé ekki undirbúningur og annað, líkt og hv. þingmaður benti á. Kannski er þetta bara meðvitað. Kannski er þetta stefnan, þessi sveltistefna gagnvart þeim þáttum samfélagsins sem mestu máli skipta, sem er auðvitað velferð þjóðarinnar, heilbrigðiskerfið, menntakerfið og annað sem gerir það að verkum að hér er gott að búa og að hér er hægt að búa.

og ef hlutirnir myndu ekki þróast á besta veg þá væru þarna um 100 milljarðar sem þyrfti að stramma saman og skera niður. Við skulum vona að þær nauðsynlegu aðgerðir sem þarf að ráðast í bitni ekki á einhverjum öðrum sem þurfa á þjónustu að halda. Út af fyrir sig skal ég alveg hafa umburðarlyndi fyrir því að það hafa verið margir fjáraukar og að fjárlög hafi ekki alveg gengið eins og áætlað var vegna þess að hér hafa náttúrlega orðið atburðir sem voru algjörlega ófyrirsjáanlegir

Það breytir því ekki að hlutverk fjármálaráðherra og ríkisstjórnarinnar er að skoða vörðurnar og hættumerkin og breyta þá kúrsinum samkvæmt því. Ef skipstjóri er að sigla inn fjörð og horfir á sjókort og það er ekkert sker á kortinu en hann sér það fram undan, þá stýrir góður skipstjóri fram hjá skerinu en trúir ekki kortinu. Um það snýst þetta. Hæstv. ríkisstjórn verður einfaldlega að sýna meiri framsýni og fara að horfa til framtíðar en ekki alltaf að bíða með að fá vandamálin í hausinn og helst leysa þau svo daginn eftir.

og fyrir að taka hér upp málefni sem er mjög mikilvægt að ræða í þessu samhengi fjáraukalaga, sem er einmitt móttaka flóttafólks og það að við eigum von á stórauknum fjölda flóttafólks hingað til lands og að það muni að sjálfsögðu kalla á aukin útgjöld og bregðast þurfi við því. Ég velti fyrir mér því viðhorfi að gera það ekki einmitt fyrr en mögulega eftir á, hvort það búi ekki líka til þessa hugmynd um skort inni í kerfinu og geri það að verkum að burt séð frá því hvort aukinn kostnaður verði síðan greiddur eftir á eða ekki þá sé upplifunin að það sé ekki til nægilegt fjármagn til þess að gera þetta vel þannig að þetta verði ekki gert nógu vel. Við höfum séð vísbendingar um þetta í fréttum þar sem almennir borgarar eru að sinna móttöku flóttafólks þar sem enn er ekki búið að koma upp þvottaaðstöðu fyrir flóttafólk frá Úkraínu þar sem erfitt hefur reynst að ná í starfsfólk Útlendingastofnunar varðandi þessi mál

misgóð eftir því hvaða sveitarfélag það er. Það þarf einhvern veginn að jafna þetta og við ættum eiginlega að nota þessa stóru áskorun sem bíður okkar nú til þess að setjast strax niður með sveitarfélögunum og spyrja: Hvernig ætlum við að gera þetta, hvernig fjármögnum við þetta? Ríkið hlýtur, eðli hlutarins samkvæmt, að eiga að hafa mjög miklar skyldur þegar kemur að því að fjármagna það. Ég skil ekki hvernig er ekki hægt að orða það einu sinni hér í umræðu eða þessu plaggi eða öðru og ég spyr, og kannski er það út í hött: Af hverju er a.m.k. ekki kafli

og það er meðvituð ákvörðun hjá þessari ríkisstjórn að beina flóttafólki frá Úkraínu þessa leið, að gefa því ekki sömu tækifæri og fólki sem fær alþjóðlega vernd á Íslandi, sem það á sannarlega rétt á að fá

Það er það sem er verið að gera. Ef þau gætu sótt sér þann rétt og fengið stöðu flóttamanns, sem er alveg hægt að setja í flýtimeðferð, það höfum við séð t.d. gagnvart umsóknum frá Venesúela, það er alveg hægt að flýta þeim umsóknum vel í gegnum kerfið, það er ekkert mál — þess í stað ætla þau að setja alla á sama bás, sem er að þau fái mannúðarleyfi sem fylgir einmitt ekki atvinnuleyfi. Þó að þau gætu og vildu þá geta þau þannig ekki unnið fyrir sér og eru tilneydd til að fara á framfærslu sveitarfélaga sem, eins og ég kom inn á, er frekar lág

eða ekki, það fer eftir því hvernig litið er á bókhaldið hjá ríkisstjórninni, að fara þessa leið. Það væri hægt að fara miklu mannúðlegri leið, leið sem væri betur í samhengi við réttindi sem fólk frá Úkraínu hefur. En sú leið er ekki valin og mér er spurn hvers vegna. Mín upplifun hefur verið sú að það sé til að reyna að þvinga ógeðfellt útlendingafrumvarp hæstv. dómsmálaráðherra í gegnum þingið og nota til þess krísuástand í Úkraínu.

nema vegna þess að það er auðvitað búið að ræða þetta í einn mánuð og ríkisstjórnin hefur ekki komið með nein svör við þessari gagnrýni þannig að maður gæti auðvitað freistast til þess að trúa að þau væru einhvern veginn að reyna að nota ferðina eins og það heitir.

En það er auðvitað alveg rétt hjá hv. þingmanni að fjárhagsaðstoðin er mjög lág og dugar auðvitað engum til framfærslu og er okkur ekki sæmandi. Ég hefði trúað því að þetta væri einmitt ákjósanlegur tími, þó að það þurfi vissulega að vinna hratt, til þess að fá einhvern betri botn í þessi mál hér á Íslandi vegna þess að það liggur fyrir að velflest sveitarfélög á landinu munu þurfa að axla ábyrgð og munu gera það með glöðu geði. Það hafa verið þrjú sveitarfélög sem hafa verið í þessum samningi. Núna mun þeim fjölga og þá verður auðvitað að laga hann og gera upp við þau sveitarfélög sem eru búin að standa sína vakt.

sem þurfa að eiga sér stað eftir að ákveðið var í málefnasamningi nýrrar ríkisstjórnar að fjölga ráðuneytum og færa til verkefni til að þessi nýju ráðuneyti hefðu einhver verkefni á sinni könnu. Samkvæmt lögum um opinber fjármál skal í frumvarpi til fjárlaga greina frá fjárheimildum ríkissjóðs til málefnasviða og málaflokka og sundurgreina niður á ráðuneyti. Þetta frumvarp er því eingöngu lagt fram til að bregðast við þessu lagaákvæði og ekki eru sjáanlegar neinar efnislegar breytingar að öðru leyti. En þegar þessar tilfærslur eru skoðaðar þá er þarna um að ræða tilflutning fjármuna upp á 120 milljarða.

það eru 85 milljarðar, og síðan er verið að búa til svona lítið og nett ráðuneyti menningar og viðskipta sem fær til sín 28 milljarða. Í áður samþykktum fjárlögum höfðu verið samþykktar tilfærslur, svo sem að húsnæðis- og skipulagsmál yrðu flutt til innviðaráðuneytis sem er eina ráðuneytið sem búið var að ræða af einhverri alvöru og með einhverjum fyrirvara, þannig að það var öllum ljóst að slíkar breytingar myndu eiga sér stað og það var ágætlega undirbúið þegar þegar horft er til hvernig farið var í að undirbyggja önnur ráðuneyti. En síðan er það þannig að það eru einhver verkefni sem höfðu verið flutt og þau eru flutt aftur til baka.

og yfir hversu miklum fjármunum þau hafa að ráða. Forsætisráðuneytið er látið í friði og ræður yfir 5,1 milljarði eins og áður var. Við sjáum nú þetta stóra mennta- og menningarmálaráðuneyti breytast í eitthvað sem heitir mennta- og barnamálaráðuneyti. Þetta ráðuneyti réði yfir 137 milljörðum en eftir þessar breytingar er það skorið niður í 49 milljarða.

hækkandi matarverðs, hækkandi húsaleigu, hækkandi eldsneytisverðs og aukins vaxtakostnaðar, auk þess sem leigugreiðslur hafa hækkað verulega.

Þrátt fyrir að við sjáum ekki neina aukningu í þessu frumvarpi þá liggur fyrir að kostnaður vegna þessara breytinga á eftir að koma í ljós.

Það er aukinn húsnæðiskostnaður og ýmislegt sem við erum ekki búin að sjá fyrir og ekki búin að sjá fyrir endann á. Þrátt fyrir að eitthvað hafi verið gert ráð fyrir þessu í fjárlagafrumvarpi, undir lið sem heitir Sértækar fjárráðstafanir, þá mun það hvergi duga til. Við eigum Við eigum eftir að fá að sjá stóra tékkann sem verður til vegna þessara breytinga, tékka sem rétt hefði verið að nýta í annað, eitthvað meira, eitthvað betra og eitthvað merkilegra.

málið er bara að það fólk sem tók óverðtryggð lán á síðasta einu eða tveimur árum þegar vextir voru mjög lágir er að lenda í verulegu sjokki núna.

Mér finnst þetta rýrt, að sjá þetta svona. Það vekur ekki von í brjósti og ekki von í brjósti fólks sem þarf á því að halda að

það sem mun fylgja þessu blessaða fólki sem er að flýja heimili sín og fara heimshluta á milli og þarf á stuðningi okkar að halda. Við erum alveg í þeirri stöðu að geta veitt þann stuðning.

Það þurfa t.d. að vera mjög afgerandi fjárheimildir fyrir aukinni þjónustu við flóttafólk frá Úkraínu, a.m.k. ef stjórnarmeirihlutanum er einhver alvara þar, ef við ætlum virkilega að opna arma og standa vel að þessum verkefnum. En í staðinn erum við að dúlla okkur hérna við að ræða um tilfærslu á útgjöldum milli ráðuneyta. Þetta er uppstokkun sem stjórnarmeirihlutinn hefur verið að vandræðast með, þetta hefur tafið ákveðin þingmál og svoleiðis, það hefur komið fram á nefndarfundum. Ég vil kannski bara fá að spyrja hv. þingmann, sem hélt einmitt svo ágæta ræðu hér um forgangsröðun á vakt þessarar ríkisstjórnar og um mikilvægi þess að verja viðkvæma hópa: Hvað

vegna þess að fólk hefur verið svo upptekið við að færa verkefni á milli ráðuneyta, búa til ný ráðuneyti, að það kemur ekkert. Það er ekki verið að smíða frumvörp þegar þarf að velta velta fyrir sér hvernig eigi að reka þetta batterí. Ég held bara að hópurinn sem stendur í ströngu við að smíða frumvörp svona dagsdaglega hafi verið upptekinn í allt öðru.

Fjárhagsleg byrði húsnæðiskostnaðar var þung hjá tæplega 19% heimila. Þetta kemur fram í bráðabirgðaniðurstöðum úr lífskjararannsókn Hagstofu Íslands. Ef við skoðum bara þau heimili þar sem er einn fullorðinn

greiðslur út úr tilfærslukerfunum fylgdu launaþróun og persónuafslátturinn fylgdi launaþróun og barnabætur væru hækkaðar til samræmis við við og fylgdu verðlagi þannig að ríkið væri ekki alltaf að taka meira og meira til sín. Við sjáum líka, af því að hér er oft rætt um stöðu öryrkja og eldri borgara sem eru tekjuskertir í bak og fyrir,

fólk sem er í þeirri stöðu að kvíða hverjum mánaðamótum og nær illa að komast í gegnum mánuðinn. Það er auðvitað hin alvarlega staða sem við þurfum að horfa til og breyta.

Fram kemur að fjármálaráðuneytið sitji eftir með sína 83 milljarða. Ég myndi vilja færa rök fyrir því að fjármálaráðuneytið sitji í rauninni uppi með 1.200 milljarða, sem eru bara fjárlög landsins, vegna þess að það virðist ansi ljóst að það er fjármálaráðuneytið og fjármálaráðherra sem stýrir öllum langstærstu aðgerðum hér á landi. Ég er svona aðeins að velta því upp í samhengi við þetta hvað hv. þingmanni

Hér heyrum við orðalag um að ekki megi ráðast í aðgerðir fyrir viðkvæma hópa út af þensluáhrifum. Samt höfum við séð þessa ríkisstjórn fara í aðgerðir sem þrýsta fjármagni að fólki sem er tekjuhátt. Það var þrýst á framlengingu á endurgreiðslu á byggingarkostnaði, sem fór sérstaklega til byggingariðnaðarins, þrátt fyrir að það ætti að teljast þensluhvetjandi. Það er verið að taka ákvarðanir um alls konar aðgerðir að því virðist á vegum eins flokks í þessari ríkisstjórn.

jú, væntanlega hefur fjármálaráðuneytið og fjármálaráðherra talsverð ítök í því hvernig fjármagni er ráðstafað. En

hækkun lægstu launa verið umfram launavísitölu. En bætur eru síðan látnar fylgja launavísitölu sem byggir á allt öðru en hækkun lægstu launa og í því felst gliðnunin sem verður alltaf meiri og meiri. Það er ekki verið að horfa til til hækkunar á lægstu launum sem er að verða í kjarasamningum heldur er verið að horfa almennt yfir launaþróun á Íslandi sem byggir auðvitað á hækkun lægstu launa og líka hækkun hæstu launa.

svo var tilkynnt ríkisstjórn, í nóvember ef ég man rétt, með einhverjum titlum sem við vorum ekki alveg viss um hvernig við ætluðum að hafa. Það var eiginlega ekki heldur alveg víst hvert verkefnin ættu að fara, svo þegar það var orðið ljóst hvert verkefnin ættu að fara þá var það lagt fram og núna, nokkrum mánuðum seinna, er verið að fara í einhverja excel-leikfimi

eftir að breytingarnar fóru fram og eins og hv. þingmaður benti á þá er í rauninni eiginlega ekkert að breytast annað en að það er bara verið að færa tölur á milli. Hefði ekki verið hægt eða væri ekki betra verklag að gera það samhliða breytingunum?

voru þar til að ný ríkisstjórn var mynduð leið dágóður tími. Maður hefði svo sem getað gert sér í hugarlund að þau væru þá komin með þennan grunn nema þetta hafi bara smollið saman á síðustu metrunum, ég veit ekkert um það, en þá kannski einmitt með þeirri tilfærslu að hægt var að búa til þetta ríkisstjórnarsamstarf með því að fjölga stólum og koma öllum þeim sem þurfti að koma fyrir á sinn bás.

Mörgum hefur verið tíðrætt um breyttar forsendur. Það hefur verið talað um að það eigi að gefa meiri tækifæri til að kaupa rafbíla, það er að koma flóðbylgja af flóttamönnum, húsnæðismálin, það þarf að tækla þau, verðbólguna.

séum alveg tilbúin til þess að ræða aukin útgjöld þar sem við sjáum að þau koma sér vel.

Frú forseti. Það mál sem við erum að ræða hér í dag sýnir okkur auðvitað svart á hvítu hversu mikil uppstokkun er í Stjórnarráðinu þá hversu mikill tilflutningur á verkefnum er á milli ráðuneyta. Það skal enginn reyna að velkjast í vafa um það eða hafa einhverjar efasemdir um það að auðvitað er ekkert hægt að reikna það út með einu einföldu reikningsdæmi

að markmiðið sé að efla þjónustu við fólk og fara betur með fjármuni og gera samfélagið sanngjarnara og skilvirkara, ef við megum orða það þannig. En ég vildi í þessari ræðu koma inn á tvennt:

af því að við erum að tala um þessa skiptingu, hvernig að þessu öllu var staðið. Það er mjög hollt fyrir okkur að fara í gegnum þá umræðu aftur, held ég, sem fram fór hér í þingsal fyrir ekkert svo löngu. Það var nefnilega þannig að þessi ríkisstjórn og stjórnarherrarnir höfðu nægan tíma til að undirbúa það hvernig þeir vildu skipta upp Stjórnarráðinu. Það kom hins vegar skýrt fram þegar verið var að fara í gegnum málið allt hér, þegar þing tók til starfa eftir að því verki var lokið og búið var að ganga frá öllum lausum endum, því sem næst, sem sneri að talningarmálum í Norðvesturkjördæmi, sem var auðvitað skjól sem ríkisstjórnin nýtti sér til þess að taka langan tíma í þetta, að það var ekkert sérstaklega vandað til verka þegar menn voru að undirbúa þetta allt saman. Þá vil ég sérstaklega nefna að það kom mjög skýrt fram við þinglega meðferð málsins að sú fagmennska sem er til innan Stjórnarráðsins og sú sérfræðiþekking sem er til innan Stjórnarráðsins var ekki nýtt fyrr en einhvern tímann eftir dúk og disk. Þetta var einhvern veginn allt saman bara rissað upp á servéttu og okkur síðan seld sú hugmynd að þetta væri gert til að endurspegla áherslur og stefnumið ríkisstjórnarinnar á því kjörtímabili sem nú er tiltölulega nýhafið. Við vitum hins vegar að sannleikurinn er sá að það var auðvitað mest verið að fara í þetta föndur og þessar æfingar allar til þess að bregðast við kosningaúrslitum og breyttum valdahlutföllum innan ríkisstjórnarinnar.

að bregðast við kosningaúrslitunum og breyttum valdahlutföllum innan ríkisstjórnarinnar með því einfaldlega að fækka ráðherrum. Það hefði verið hægt að gera það. Það hefði ekkert endilega þurft að vera leiðin að fjölga þeim.

bæði í verri þjónustu og svo líka því að kostnaður ríkisins til lengri tíma litið yrði jafnvel meiri en hann

að við sjáum svo mörg dæmi þess í löndunum í kringum okkur að þegar farið er af stað í svona vinnu þá eru, að mér finnst, miklu faglegri vinnubrögð viðhöfð. Það eru stofnaðir einhvers konar rýnihópar og faghópar og það er eðlilegt að leggja einhvers konar mat á það hver praktíski kostnaðurinn við það að búa til ný ráðuneyti er og ekki bara það heldur líka einhvers konar mat á það áhrif einhverjar breytingar og tilfærslur geta haft til lengri tíma, bara á málaflokkana sjálfa, útgjöld til þeirra og það allt saman. En ekkert af þessu var gert.

alltaf verið óviss. Mér fannst mjög mikilvægt að halda því til haga að það kom svo ofsalega skýrt fram við vinnslu málsins að sú fagþekking, bæði við almenna breytingastjórnun og svo líka gagnvart mati á fjárhagslegum afleiðingum breytinganna,

að hann hefði fengið einhverjar upplýsingar um það innan úr einum banka að ekki væri um nema einhver örfá vanskil að ræða í framhaldi af öllum þessum miklu vaxtahækkunum og þessari miklu hækkun á verðbólgu, eins og það eitt og sér sé einhver mælikvarði. Fyrir það fyrsta hljótum við auðvitað að halda því til haga

um langa hríð. Þetta var sagt af stjórnmálamönnum og stjórnmálaforingjum sem leiða þessa ríkisstjórn og þetta var líka sagt af seðlabankastjóra í ákveðnum viðtölum. Þarna finnst mér að menn þurfi að kannast svolítið við ábyrgð sína vegna þess að þær afleiðingar sem við erum að fást við í dag út af vaxtahækkunum, og það skal enginn halda því fram að eini mælikvarðinn þar séu vanskil, eru til komnar vegna þess að menn töluðu mjög gáleysislega í kosningabaráttunni um nákvæmlega þessa hluti. Það er ofureinfaldlega þannig að vextir á Íslandi eru yfirleitt hærri og nánast alltaf hærri en í nágrannalöndunum.

og uppskriftin að þessu lága vaxtaumhverfi var ekki teiknuð upp af ríkisstjórninni, það þurfti heimsfaraldur til. Þetta var sem sagt viðbragð við ástandi

á þessu stutta lágvaxtatímabili losnar úr því skjóli eftir ekkert mjög langan tíma og vextir verða örugglega talsvert hærri þá, þannig að ef menn hafa gert einhver langtímaplön,

Kallað hefur verið eftir einhverjum aðgerðum, bæði til að mæta þessu með verðbólguna og til þess mögulega að mæta þessu með vextina. Það má svo sem alveg til sanns vegar færa að það getur alltaf verið álitaefni hvenær eigi að grípa til svoleiðis aðgerða og hvernig þær eiga að vera. En ríkisstjórnin hefur sýnt ákaflega lítið á þau spil um það hvers heimilin mega þó a.m.k. vænta; hvað verið er að hugsa ef mál halda áfram að þróast með þeim hætti sem líklegt er. Og svo er það auðvitað þannig að það að tala alltaf um vexti í sögulega lágu samhengi er auðvitað ekkert annað en algjör orðaleppur vegna þess að viðmiðið á Íslandi er í sjálfu sér hávaxtaumhverfi. Vextir sem eru sögulega lágir á Íslandi eru mjög háir ef við miðum við löndin í kringum okkur, sem við hljótum að þurfa að bera okkur saman við. Menn velja sér viðmið í þessari umræðu, finnst mér, sem

punktinn um vanskilaskrá og það að líta sérstaklega til fjölda heimila á vanskilaskrá sem sérstaks viðmiðs um það hvernig fólk hafi það.

um að hækkandi orkuverð hafi haft minni áhrif á fjárhag heimila á Íslandi en víða annars staðar, sem er auðvitað borðleggjandi vegna þess að hlutdeild olíu og orku í útgjöldum hérna er minni,

af öllum Norðurlöndunum núna í heimsfaraldri. Verðbólgan hérna er náttúrlega knúin áfram af húsnæðisliðnum að miklu leyti, eins og við þekkjum.

að menn hafa verið að nota þennan ræðustól til að skella sér í hálfgerða prófkjörsbaráttu og tala um það hverjum sé um að kenna að húsnæðisverð hafi hækkað

að uppbygging í borginni hefur verið með þeim hætti að henni verður ekki kennt um stöðuna. Svo að ég svari spurningunni bara beint þá kann ég ekki að meta þann málflutning sem boðið hefur verið upp á í þessu samhengi.

almennan stuðning sem er alltaf frekar til þess fallinn að færa efri millitekjuhópum stuðning, þessi séreignarsparnaðarleið. Þetta er auðvitað húsnæðisstuðningur af því tagi að hann ýtir líka upp fasteignaverðinu og hækkar þannig þröskuldinn fyrir fólkið sem er ekki komið inn á

Ég árétta það sem ég sagði hér áðan, þessi bendileikur, sem verið hefur um það hverju er um að kenna varðandi það að húsnæðisverð hafi hækkað mikið, er svolítið hvimleiður ef við skoðum það bara út frá sjónarhóli þess fólks sem verður síðan fyrir

og það hefur síðan þrýst eignaverðinu upp, en það er ekkert hægt að kenna bara skipulagi eins sveitarfélags um að svo hafi farið.

Hvers vegna erum við svona ólík öllum löndum í kringum okkur? Hvers vegna þurfum við sífellt að leita afsakana fyrir því að styðja ekki fólk sem er augljóslega að lenda í vandræðum?

En það er alltaf hægt að vera í viðbragðinu. Það er alltaf hægt að vera í upplýsingasöfnuninni, greiningunni og vöktuninni, eins og hv. þingmaður nefnir, til þess að viðbragðið, hvenær svo sem menn ætla að koma með það og ég er svolítið farinn að sakna þess að fá að sjá betur á þau spil, á þau spil, verði skilvirkara. Og hvers vegna er þetta svona? Það er vegna þess að þegar kemur að efnahagsmálum, sérstaklega þegar við erum að blanda umræðunni um vexti inn í það,

aftur og aftur. Menn láta reka á reiðanum, vona að ástandið lagist og að ekki komi til þess að grípa þurfi til einhverra aðgerða. En við vitum ósköp vel að við erum í storminum miðjum og lætin eru ekki búin enn.

Ég held reyndar að þetta sé líka ákveðin tegund af pólitík sem er verið að stunda. Það sé mjög meðvitað verið að taka ákvörðun um að styðja ekki við ákveðna hópa því að allar upplýsingar ættu í raun að liggja fyrir.

En hvað með að styrkja bara frekar þau ráðuneyti sem hafa verið í vandræðum undanfarin ár og áratugi í sínum verkefnum? Ég nefni hér til að mynda heilbrigðisráðuneytið,

var eitt af því sem ég var að nefna í ræðu minni. Ég gleymdi svo sem að taka það fram að það var auðvitað eitt af leiðarstefjunum upp úr hruninu og skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að ráðuneytin ráðuneytin ættu að vera færri og sterkari. Það myndi skila sér í bættri stjórnsýslu og örugglega í betri meðferð fjármuna og sterkari stöðu þeirra einstaklinga sem undir

Þetta var auðvitað bara gert vegna þess að pólitískt landslag kallaði á að það þyrfti, að því er menn töldu, að fjölga stólum. En það hefði vel verið hægt að fara hina leiðina, að fækka ráðuneytum, tryggja valdahlutföllin innan ríkisstjórnarinnar með þeim hætti og ég er farinn að hallast að því að það hefði skilað sér í bættri meðferð fjármuna. En síðan má líka vekja athygli þingheims á því og rifja upp að

Ég hjó dálítið í það sem þingmaðurinn talaði um í tengslum við fullyrðingar ríkisstjórnarinnar fyrir kosningar varðandi lágvaxtaumhverfi og annað og þetta bjartsýnistal sem kannski má búast við af hálfu þeirra þeirra sem sitja við stjórnvölinn í aðdraganda kosninga. Ég tek undir það að sennilega séum við hér að horfa upp á afleiðingar af talsvert gáleysislegu tali í kosningabaráttunni.

langa hríð vegna smæðar hagkerfisins og annarra þátta. Mig langaði kannski að spyrja svolítið út í það í tengslum við þær breytingar sem hafa orðið á samfélaginu, á lánamörkuðum og annað, varðandi

eru að verða núna á verðlagi í heiminum, og hafa gríðarleg áhrif á efnahagskerfið, geti valdið einstaklingum sem hafa valið þennan kost

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þm. Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur kærlega fyrir þetta. Já, ég talaði um gáleysislegt tal fyrir kosningar og hef gert það áður að umtalsefni mínu og skal aðeins rökstyðja hvers vegna það er. Við vitum alveg hvert hið íslenska efnahagslögmál er, þekkjum mjög vel hvernig boltinn rúllar hér, bæði þegar kemur að verðbólgu og vöxtum. Við þekkjum það mætavel að það eru engar forsendur fyrir því á Íslandi, á meðan við erum með þennan gjaldmiðil, að geta ætlast til þess að

eru forystumenn í pólitík, þegar menn leiða ríkisstjórn, þurfa þeir auðvitað að tala svolítið út frá þeim raunveruleika en ekki þeirri óskhyggju sem felst í því að menn hafi fundið upp eitthvert töfraráð til að stilla þetta af með þeim hætti að við sitjum við sama borð

var endalaust sagt. Seðlabankastjóri nefndi í viðtali að hann væri að vonast til þess að við værum komin í langt lágvaxtaumhverfi. Ég veit að það fer mjög í taugarnar á mörgum þingmönnum þegar maður nefnir þetta, en lausnin út úr þessum vanda er að sjálfsögðu bara ein og hana erum við búin að margtyggja ofan í þingheim og í almennri umræðu. Hún er sú að taka upp annan gjaldmiðil.

fyrir mér stefnu þessarar ríkisstjórnar og meðvitund hennar gagnvart efnahagsmálum og síðan það hvernig stefna ríkisstjórnarinnar endurspeglast eða endurspeglast ekki í þeim fjárlögum og fjáraukalögum sem lögð eru fram í ljósi þess að hv. þingmaður sér þetta sem einu lausnina, og hún er kannski ekki líkleg til að verða að raunveruleika með þessa ríkisstjórn við stjórnvölinn.

að á meðan þessi ríkisstjórn situr, með þá stefnu sem hún hefur, þá er ekki líklegt að þessi lausn sem ég og fleiri höfum verið að leggja til verði að veruleika í bráð. En það má þó alla vega vona.

meira máli hvernig menn tala, jafnvel þótt það séu að koma kosningar, en menn kannski gera sér grein fyrir. Að því leyti til er vandinn sem ég er að tala um að miklu leyti heimatilbúinn.

Frú forseti. Ég ákvað að koma upp í fundarstjórn vegna þess að nú erum við búin að vera að tala hér um ýmis mál undanfarna daga og mér þótti það sérstaklega gott að hæstv. heilbrigðisráðherra sat og hlustaði og tók þátt í umræðunni.

og við þurfum að taka þátt í þeim en ekki vera á einhverju Íslandsmeistaramóti í þagnarbindindi.

tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlagaársins sem ekki er unnt að bregðast við með öðrum úrræðum. Þingið hefur reyndar síðustu árin alloft tekið fyrir

Núna er frumvarpið þó lagt fram út af tilfærslum fjárheimilda sem ríkisstjórnin telur þörf á vegna uppstokkunar í Stjórnarráðinu og fjölgunar ráðuneyta. ríkisstjórn kveður fjölgun ráðuneyta vera nauðsynlega og með leyfi forseta vísa ég í greinargerð með fjáraukalögum: „ […] til að takast á við þau krefjandi samfélagsverkefni sem fram undan eru í samræmi við þær áherslur sem lagðar eru í stjórnarsáttmála fyrir komandi kjörtímabil.“ Með öðrum orðum er engin skýr og augljós skýring á fjölguninni gefin. Hver samfélagsverkefnin eru og hvers vegna þessi tiltekna uppstokkun styður við þau hefur einfaldlega ekki verið rökstutt. Á það var bent í umræðum um fjárlögin fyrir árið 2022 að skipting ráðuneyta og titlar ráðherra hafi ekki á þeim tímapunkti verið í samræmi við það sem ríkisstjórnin hafði boðað og er hæstv. fjármálaráðherra þá hér að leitast við að leiðrétta það.

fleiri. Þetta er því mesti fjöldi ráðuneyta sem hefur verið. Þróunin síðasta áratuginn, frá 2012, þykir mér vera til marks um pólitískan vilja sitjandi ríkisstjórnar til að blása út stjórnkerfið og stækka það og það er ákveðið áhyggjuefni. Vegna þess að fullnægjandi rökstuðningur fylgir ekki breytingunum er ekki að furða að margt fólk hafi dregið þá ályktun að eitthvað annað hafi búið að baki þeim en opinber skýring ríkisstjórnarinnar, að fjölgunin sé raunverulega til komin til að jafna valdahlutföll milli stjórnarflokkanna og liðka fyrir því að þeir hafi getað komið sér saman um áframhaldandi samstarf fjögur ár til viðbótar. Hvers vegna skiptir það máli? Hvers vegna er mikilvægt að fullnægjandi rök séu færð fyrir fjölgun, hæstv. ráðherra? Jú, vegna þess að breytingarnar eru ekki ókeypis,

sem að hluta til mun síðan færast áfram á næsta kjörtímabil og þarnæsta, og út í hið óendanlega verði ekki undið ofan af þeim. Í svarinu fylgdi að þessi fjárhæð gæti til viðbótar orðið nokkru hærri ef nýta þarf svigrúm fyrir óvissu í áætluninni og ef það er eitt sem við getum verið viss um er það að áætlanir standast aldrei nokkurn tímann upp á krónu. Við vonum að endanleg útkoma sé nærri því sem lagt var upp með en miðað við orðavalið í svari hæstv. ráðherra grunar mig að um algjört lágmarksviðmið sé að ræða, að það sé næstum því öruggt endanleg fjárhæð verði hærri og þá jafnvel, svo að ég noti orð hæstv. fjármálaráðherra, nokkru hærri. Hversu mikið vitum við ekki á þessum tímapunkti.

en þegar hann er aukinn þá þarf að vera ljóst að nauðsyn búi að baki þeim breytingum og að þeim fylgi fullnægjandi rökstuðningur. Ríkisútgjöld hafa nefnilega þá tilhneigingu að vaxa nokkuð stjórnlaust og við sem samfélag þurfum að hafa vissu fyrir því að þjóðhagslegur ávinningur fylgi útgjaldaaukningu sem þessari. Útgjaldaaukningin vegna fjölgunar ráðuneyta er þó yfirstaðin. Hún hefur verið samþykkt af meiri hluta á þingi, ákvörðun sem að mínu mati er nokkuð langt frá því sem myndi kallast ábyrgur og skynsamlegur ríkisrekstur. Helst vildi ég sjá hana dregna til baka en fyrir því er nokkuð skýr pólitískur ómöguleiki. Fyrir vikið er það sem við ræðum hér tilfærsla fjárheimilda milli ráðuneyta og hún er líka töluverð. Eins og hefur verið

kr. Sum ráðuneytanna eru í heildarsamhenginu frekar smá eða afar smá eftir breytingar. Helmingur ráðuneytanna hefur umfang sem er minna en 50 milljarðar kr. og sum þeirra eru vel undir því marki. Ég velti því fyrir mér hvort ekki sé skýrt tækifæri til samþættingar verkefna og sameiningar málaflokka og ráðuneyta til að ná fram aukinni hagkvæmni og auknum þunga málefnanna í stjórnkerfinu. Eftir breytingarnar er umfang umhverfisráðuneytisins og nýja menningar- og viðskiptaráðuneytisins rétt um 28 milljarðar fyrir hvort. Smæðinni fylgir hlutfallslega hærri kostnaður við yfirstjórn og minna svigrúm til áhrifa. Málaflokkum er ekki sjálfkrafa betur borgið hjá smærri ráðuneytum. Þvert á móti getur smæð ráðuneyta komið málaflokkum frekar illa.

Því til viðbótar eiga smáar stofnanir það til að verða undir í samkeppni um hæft starfsfólk þar sem aukin hætta er á faglegri einangrun innan slíkra stofnana og framamöguleikar fólks minni.

og öðrum málaflokkum sem varða t.d. menntun og hagsæld þjóðarinnar. Hún kemur líka niður á svigrúmi ríkisstjórnarinnar til að draga úr erlendum skuldum og þar af leiðandi vaxtakostnaði ríkisins sem þegar er gífurlegur og gert ráð fyrir að hann muni vaxa áfram út þetta kjörtímabil. Eftir stendur að órökstuddar breytingar á Stjórnarráðinu valda gífurlegum tilkostnaði, að öllum líkindum verri nýtingu fjár og núna tilfærslu án greiningar. En af hvaða nauðsyn? Frá því hefur ekki verið greint og tek ég undir með þeim sem hafa haldið því fram að ástæðan sé raunverulega valdabrölt milli stjórnarflokkanna. Ég trúi ekki og ég held að enginn trúi trúi fullyrðingum um að með þessu verði betur hægt að bregðast við samfélagsverkefnum sem enginn getur í raun sagt

Hv. þingmaður talaði um að það væri verið að blása út kerfið og það væri mikill kostnaður, 1,7 milljarðar, við þessar breytingar.

ríkisstjórnum að ráða því yfir höfuð hvaða ráðuneyti eru? Ættum við kannski bara að vera með einhver fá ráðuneyti?

Þá veit starfsfólkið hvar það er að vinna, mætir ekki einn daginn og veit ekki hvort það er í þessu ráðuneyti eða því næsta. Þá er kannski hægt að passa að verkefnin séu jafnt dreifð

í raun frekari ástæða til að krefjast aðhalds í efra stjórnkerfi ríkisins, vegna þess að fjármunum sem er varið þar er ekki varið annars staðar í velferð og og þá þjónustu sem ríkisstjórninni ber að veita. Þannig að ef einhvers staðar á að tryggja gott aðhald þá er það akkúrat í efri lögum stjórnkerfisins. Aftur á móti varðandi það að festa skipan

þarf að átta sig á því að þessu valdi fylgir ábyrgð og það er ekki ásættanlegt að ráðuneytum sé fjölgað og kostnaðurinn sé aukinn einungis til þess að til þess að tryggja að ríkisstjórnin geti haldið valdastólum sínum. Það er ekki eðlileg eða góð nýting fjármagns. Þegar ríkisstjórnin beitir þessu valdi sínu, að ráða málaflokkum ráðuneytanna og fjölda þeirra, þá þarf hún að vera rosalega skýr um

Frú forseti. Nei, það er nefnilega þannig að það virðist vera að allir aðrir eigi að vera skilvirkir en ekki endilega ráðuneytin sjálf. En

Mér hefur stundum fundist að það séu of miklir veggir þegar kemur að ákveðnum verkefnum. Sum verkefni, ef við tökum bara hælisleitendur sem dæmi, eru fyrst í dómsmálaráðuneytinu og svo, eftir því hvar fólkið er í ferlinu, þá detta þeir yfir í félagsmálaráðuneytið. Það er oft erfitt að fá tvo ráðherra eða tvö ráðuneyti til að vinna saman þannig að þetta verði

en þau enda öll í svona litlum boxum sem hvert um sig er bara að fókusera á eitthvað eitt. Þau eru ekkert að læra hvert af öðru, það er ekkert verið að vinna saman að verkefnum. Við stöndum frammi fyrir stafrænni umbyltingu

Það er það og það sem hann lýsir eru í raun sóknartækifærin sem við stöndum frammi fyrir til að gera það einfaldara og skilvirkara. Það snýr ekki bara að kröfunni um að draga úr kostnaði, þó svo að það sé, að ég tel, jákvæð hliðarverkun af því að fara í þessar breytingar, heldur er lykilávinningur okkar sem samfélags sá að þjónustan verður aðgengilegri og betri fyrir þá sem þurfa á henni að halda. Við sem samfélag berum gífurlega ábyrgð á því að hér sé t.d., eins og hv. þingmaður nefnir, móttaka flóttafólks, svo að fólk sem kemur hingað til landsins í leit að alþjóðlegri vernd, vegna þess að það verður fyrir ofsóknum eða á á hættu að lenda í ofbeldi eða stríði heima hjá sér, lendi ekki á veggjum í kerfinu og sömu veggjum og við lendum á þegar við erum að reyna að stofna fyrirtæki eða sækja um skóla fyrir börnin okkar. Þetta er fólk sem er á sínum veikasta stað í lífinu, veikasta stað í heiminum. Þetta er það fólk sem þarf einna helst að taka þétt utan um. Í því samhengi vil ég nefna hér og gagnrýna ákvörðun hæstv. dómsmálaráðherra um að færa lögfræðiþjónustu fyrir

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég er ekki viss um að við séum sammála um allt þegar kemur að umsvifum ríkisins og aðhaldi í ríkisútgjöldum og öðru slíku. En ég velti fyrir mér hvort okkar sé meira sammála ríkisstjórninni þar sem það eru svolítið misvísandi skilaboð sem við fáum frá henni varðandi það hvort hún vilji stunda aðhald í ríkisútgjöldum eða ekki. Annars vegar heyrum við yfirlýsingar þess efnis að það þurfi að minnka ríkisbáknið og annað og það þurfi alltaf að vera með aðhald og alltaf þurfi að vera að skera niður. Það er svona ákveðinn taktur sem hæstv. fjármálaráðherra hefur tamið sér í

birtast í fjárútlátum ríkisstjórnarinnar nema að því marki sem snýr að akkúrat því að skerða réttindi þeirra sem minna mega sín, eða veita fjármuni í hluti sem kannski eru ekki akkúrat það sem mestu máli skiptir í þessu samfélagi, alla vega að mínu mati og minna skoðanasystkina sem leggjum áherslu á félagsleg úrræði og annað.

í ríkisfjármálum á sama tíma og t.d. skuldir ríkissjóðs, erlendar skuldir ríkissjóðs, eru látnar aukast verulega og til langs tíma með tilheyrandi vaxtakostnaði, sem kemur niður á svigrúmi okkar til að bregðast við og

alls ekki í samræmi við það sem hún ætti að vera. Ef markmiðið er að byggja upp hagsældarsamfélag þá erum við einfaldlega á rangri leið með því að t.d. blása út stjórnkerfið og draga úr þjónustu við þá sem mest þurfa á henni að halda. Ég tek sem dæmi að það finnst fjármagn til að fara í þessa uppstokkun. Það finnst ekki fjármagn til að gera sálfræðiþjónustu aðgengilega öllum, eins og Alþingi hefur þegar samþykkt í lögum og myndi

Fólk hefur ekki efni á að leita sér sálfræðiþjónustu þegar það þarf helst á henni að halda. Staðan er sú að 22% fólks segjast þurfa á sálfræðiþjónustu að halda.

þjónustu við fólk á flótta. Það er akkúrat gott dæmi um það þar sem náðist góður samningur sem allt bendir til að hafi verið hagfelldur ríkissjóði, þar sem náðist ákveðin hámörkun þjónustu fyrir mun minna fé en líklegt er að það kerfi sem

Þar sagði t.d., með leyfi forseta: „Eins og sjá má eru þessar breytingar á skipan ráðuneyta síðast en ekki síst til þess fallnar að fella ósýnilega múra stofnanamenningar og stuðla að samvinnu, samráði og samhæfingu innan Stjórnarráðsins.“ Ef við þekkjum til starfa þessarar ríkisstjórnar og þeirrar fyrri þá vitum við að þetta var alla vega ekki raunin á síðasta kjörtímabili. Þar var náttúrlega kjörorð ríkisstjórnarinnar bara: Þú sérð um þitt og ég sé um mitt.

þá er það fullkomið dæmi um ranga forgangsröðun fjárúthlutunar. Við vorum með hóp af sérfræðingum sem voru búnir að byggja upp ákveðið stofnanaminni og sérfræðiþekkingu á mjög sérhæfðu málasviði,

Það var hægt að treysta á að þar væru færir sérfræðingar að sinna málum sem veittu fólki þann tíma og þá virðingu sem málin krefjast.

að sinna sér, sér til aðstoðar, sem hefur í það tíma eða þá sérfræðiþekkingu sem þarf. Og líklegt er að tilkostnaðurinn, byggður á tímarukkun sérfræðinga úti í bæ, verði talsvert

Mig langar að taka annan vinkil og hann er sá að ég hefði kosið að þessi fjárauki hefði verið nýttur til að laga augljósa vankanta á gildandi fjárlögum. Mér sýnist að í öllu havaríinu í kringum fjölgun

Garðyrkjuskólinn á Reykjum hefur starfað í Ölfusi frá árinu 1939 og hefur unnið að framfaramálum hérlendis alla tíð og gert það að verkum að hér hefur byggst upp þróttmikil garðyrkja.

Þá er í skólanum unnið mikilvægt þróunar- og vísindastarf sem er mikilvægt fyrir garðyrkju á Íslandi og vandséð hvernig hægt verði að viðhalda þessum iðnaði án aðkomu menntastofnunar eins og Garðyrkjuskólans þar sem allir helstu sérfræðingar landsins eru samankomnir. Lengst af var skólinn sjálfstæð stofnun og í því umhverfi dafnaði skólinn og styrktist ár frá ári. Aðkoma garðyrkjubænda skipti þar miklu og þeir lögðu til fjármagn, búnað og þekkingu við uppbygginguna.

tilraun sem því miður mistókst algjörlega. Frá þeim tíma hefur staða garðyrkjunáms og vísindastarfs versnað til muna og húsnæði skólans er í niðurníðslu. næst engu fjármagni hefur verið veitt til viðhalds og því síður til nýrra framkvæmda og uppbyggingar á starfseminni. Þrátt fyrir að starfsemin hafi búið við skertar fjárveitingar á þessum tíma hefur starfsfólk gert hið besta úr stöðunni og náð að halda uppi miklu og góðu starfi,

Það er allt og sumt sem á að tryggja í flutninginn. Það er vitað að rekstur skólans kostar í það minnsta 350 millj. kr. á ári og augljóst að þessar 11 milljónir gera lítið þar til. Með

með þessu frumvarpi að ætlunin sé að bæta rekstrargrundvöll Garðyrkjuskólans og hvað þá að taka á þeim uppsafnaða vanda sem skólinn býr við.

í stað þess að láta málið hanga fram eftir árinu og bíða eftir næstu fjáraukalögum, hvenær sem þau koma. Til þess að vinna á vanda Garðyrkjuskólans verður að veita fullnægjandi fjármuni þannig að hann geti sinnt hlutverki sínu.

Ég vil því beina því til fjárlaganefndar að taka þetta til umræðu í nefndinni því að ljóst er að það verður að bregðast við með einhverjum hætti.

fyrir Stjórnarráðið og hvernig það eigi að vera fjármagnað. Jú, þetta er ákveðin excel-leikfimi, verið að færa peninga á milli

það að okkur er sagt: Það verða ný ráðuneyti. Svo tekur svolítinn tíma að koma með öll lög og annað til að segja hvernig það er. Á meðan erum við hér í þinginu að skoða fjárlög fyrir árið og við vitum í raun, þegar við erum að samþykkja þau fjárlög, að það er ekkert að marka þau af því að það á eftir að færa allt fram og til baka.

Við ræddum það mikið hér fyrir áramót hvort og hvernig og hversu oft

og rekstri, verið sammála um að við þurfum sem stjórnendur að hafa möguleika á því að endurhugsa hvernig við ætlum að gera hlutina og það eru til heilu fræðin um það hvernig það er gert. Ég nýtti ræðu hér fyrir áramót til að fara í gegnum hverjir væru helstu kostirnir og helstu hlutirnir sem þyrfti að hafa í huga.

djúp hugsun og strategía bak við það af hverju verið er að breyta og hvernig. En ég get verið sammála leiðtoga ríkisstjórnarinnar, hæstv. forsætisráðherra, þegar hún sagði að hún vildi hafa möguleikann á því að breyta skipulaginu. Fínt, gerum það, það, hættum að rífast um það. En hvernig vinnum við það verkefni? Það þarf líka að vera fagmannlega gert en ekki bara hrist út úr erminni nokkrum mánuðum eftir á. Það er nú einu sinni þannig að við erum með tækni sem leyfir okkur að gera ýmsar breytingar á frekar auðveldan máta og mér finnst í rauninni mjög skrýtið að það taki allan þennan tíma að breyta, færa þetta á milli, vegna þess að ég trúi því að þó svo að einhverjar samningaviðræður hafi eflaust verið um peninga og hvert þeir færu þá var það nokkuð ljóst, þegar búið var að segja að þessi verkefni hér færist frá þessu ráðuneyti yfir í þetta ráðuneyti, við hljótum á sama tíma að taka það fé sem hefur verið eyrnamerkt þeim verkefnum og flytja það með.

Það er nú einu sinni þannig að flest plön breytast áður en þau eru einu sinni fullkláruð og það er því mikilvægt að byggja upp plön og vinnubrögð þannig að hægt sé að takast á við breyttar forsendur

Flóttamenn koma hér í þúsundatali. Hvað þýðir það fyrir plön okkar? Það er nefnilega ekki nóg að koma hér einhvern tímann í haust og segja: Já, heyrðu, verðbólgan var svo mikil að við þurftum að hækka þessar tölur um þetta og já, heyrðu, hingað komu flóttamenn, við þurfum að hækka allt eftir á. Þannig á þetta ekki að virka. Það eiga ekki að vera útgjöld á vegum ríkisins án þess að fyrir því liggi lög sem segja hvert þau eigi að fara. Við lifum á tímum þar sem öll fyrirtæki sem eru jafnstór og íslenska Stjórnarráðið hafa fært sig yfir í það að allur reksturinn er gagnadrifinn.

Já, það er slæmt að verðbólgan — hún er nú ekki mér að kenna, hún er einhverjum öðrum að kenna, helst einhverjum úti í löndum að kenna eða stjórnarandstöðunni að kenna. En verðbólgan er hérna og við þurfum að segja: Hvaða áhrif hefur það? En við erum ekki með rekstur sem er virkilega gagnadrifinn eins og allir aðrir eru að gera í heiminum í dag.

Og þegar við hér á Alþingi eigum að vera að taka ákvarðanir um hluti, eins og t.d. þessi fjáraukalög sem við sjáum hér í dag, þá sjáum við ekkert hvert ákveðnir hlutir eru að fara. Við erum bara að tala um þetta á hæstu bókhaldslyklunum, liggur við. Við áttum okkur ekki á því að kannski er verið að færa fullt af hlutum til, skera niður fullt í einhverjum hlutum hlutum án þess að við áttum okkur á því vegna þess að við sjáum það ekki í þeim heildartölum sem okkur eru gefnar í fjáraukalögunum.

Það að fá útprentaðar svona þykkar bækur með tölum og endalausum excel-útprentunum

hoppa frá einni síðu yfir í aðra, úr einu fylgiskjali yfir í annað, til að átta sig á þessu. Þarna eru sannarlega tækifæri á því að gera stafræna umbyltingu í því hvernig við vinnum með fjárlög og hvernig við vinnum með það hvert peningarnir sem við höfum sem tekjur eru að fara. Ég held að það sé samvinna sem allir flokkar á Alþingi gætu einbeitt sér að, að gera þetta þannig að hlutirnir verði læsilegri og auðveldari og hengja þá líka við það skýringarnar.

hvaða fjármagn fór hvert o.s.frv. Það er algjörlega ómögulegt í öllu því sem við fáum aðgang að. Ég segi bara: Ef mér hefði einhvern tíma dottið í hug að vilja verða forstöðumaður opinberrar stofnunar

En svo þarf í raun að koma strax daginn eftir að við samþykkjum þetta með ný fjáraukalög, vegna þess að stór hluti þeirra forsendna sem voru fyrir því sem við samþykktum fyrir einungis tæpum fjórum mánuðum er brostinn. Við getum ekki verið með höfuðið ofan í sandinum og sagt: Það er ekkert að breytast. Það er krafa okkar hér á þingi og krafa frá fólkinu að við séum að takast á við þessa hluti. hluti. Við þurfum svo sannarlega að bæta það hvernig við vinnum og hvernig við förum með þessi fjármál

Mikil vinna var lögð í lög um opinber fjármál, fyrirsjáanleika, plön lögð fram á réttum tíma. Nú stöndum við frammi fyrir því að hellingur af verkefnum situr fastur vegna þessarar yfirfærslu,

Ég velti fyrir mér hvort þetta taki ekki svo langan tíma vegna þess að það var nákvæmlega enginn aðdragandi að þessu verkefni. Fólk í ráðuneytunum vissi ekki að þetta væri að koma. Þetta er ekki afleiðing af stefnumótunarvinnu sem átti sér stað á þessu tímabili. Ég velti því líka fyrir mér hvort kannski hefði mátt nýta árið 2022 í að undirbúa þetta verkefni. Ef fólk gat sammælst um að þetta væri mikilvægt, af hverju lá þá svona á að skipa nýja ráðherra strax? Þetta hefði ekki þurft að gerast eftir nokkrar vikur.

að hér á þinginu hefðu e.t.v. fundist einhverjar fjárheimildir fyrir slíkri undirbúningsvinnu, að þingið hefði kannski alveg verið til í að horfa á eftir því að eitthvað smávegis fé hefði farið í grunnstefnumótunarvinnu, sem hefði tekið aðeins lengri tíma, og við værum ekki að eiga við svona gríðarlegar tafir í kerfinu?

Jú, það er nefnilega þannig, eins og hv. þingmaður bendir á, að það borgar sig að vinna undirbúningsvinnuna. töluðum einmitt mikið um það hér fyrir áramót að það þurfi að gera þetta í réttum skrefum. Það þarf að vinna með starfsfólkinu, það er eitt af grunnatriðunum sem allir sérfræðingar í því að gera umbreytingar innan kerfa segja: Það þarf að vinna þetta með fólkinu, ekki „top down“, afsakið, frú forseti, ekki frá toppnum og niður, heldur þarf að vinna þetta hægt og rólega. Við vitum öll að hið opinbera er nú ekki það fljótasta í því að gera hlutina. Það er ekki þekkt fyrir að snúa skipinu við á einni nóttu, þaðan af síður að gera allar þessar breytingar. Og já, þetta hefur haft skelfileg áhrif í mörgum ráðuneytum vegna þess að fyrst þurfti fólkið að átta sig á því hvar það væri,

höggið á magn hveitis í heiminum gæti verið neikvætt um 10%. Þetta gæti minnkað hagvöxt í Evrópu og í Bandaríkjunum um 1–1,5%. Hvar eru opinberar spár um slíkt hér á Íslandi? Á hverju er verið að byggja ákvarðanatöku í dag í efnahagsmálum hjá hinu opinbera?

sem byggðist á því að maður gat sagt: Ég ætla að hækka þennan skatt um þetta mikið, og maður gat fengið upplýsingar um það hvaða fólk þetta hafði áhrif á.

Það að hafa tól og tæki eða skýrslur sem geta hjálpað okkur að skilja þegar forsendur eru að breytast, hvaða áhrif hefur það? Hvað þurfum við hér inni að vera að hugsa um og beina sjónum okkar að vegna þess að þessir hlutir eru að gerast?

brennivín í búðir í miðju bankahruni að þá var gert svolítið grín að þingheimi fyrir að vera úr tengslum við það sem væri að gerast í samfélaginu, úr tengslum við efnahag heimilanna og svona

þetta er ekki eiginlegt fjáraukalagafrumvarp að því leyti til að það er enginn fjárauki sem er mælt fyrir um í þessu frumvarpi. Þetta snýst bara um tæknilegar breytingar. Það er verið að færa útgjaldaliði milli ráðuneyta og málefnasviða. Það sem við ættum auðvitað að vera að fjalla um og afgreiða eru mótvægisaðgerðir fyrir þau heimili sem verða verst fyrir barðinu á svona hröðum breytingum, bæði þegar kemur að verðlagi og þegar kemur að vaxtastigi. Slíkar aðgerðir aðgerðir eru í burðarliðnum eða hafa þegar komið til framkvæmda í flestum þeim löndum sem við berum okkur alla jafna saman við. Eins og ég nefndi áðan þá hefur fjármálaráðuneytið skilað af sér minnisblaði þar sem færð eru rök fyrir því að þau sjónarmið sem búa að baki slíkum aðgerðum eigi ekki við hér á landi. Í tilkynningu á vef ráðuneytisins segir, með leyfi forseta: „Hækkandi orkuverð hefur minni áhrif á fjárhag heimila á Íslandi, þar sem kynding er almennt ekki háð olíu og gasi, en annars staðar. Bein hlutdeild olíu og orku í útgjöldum íslenskra heimila er mun lægri en víðast hvar og kostnaður hefur óvíða hækkað minna.“ Svo segir að síðastliðna 12 mánuði hafi kostnaður vegna kyndingar hækkað um 6% og samgönguútgjöld um 20% á sama tíma og kyndingarkostnaður í Evrópu hafi hækkað um tugi ekki síst í þeim ríkjum sem nota gas til kyndingar. Auðvitað er þetta ástand sem kemur miklu frekar niður á neytendum í þessum löndum heldur en á Íslandi.

stjórnvöld voru svifasein að bregðast við þeim gríðarlega framleiðsluslaka, þeim gríðarlega efnahagsskelli, sem kom til vegna heimsfaraldurs. Verðbólgan hér er auðvitað knúin áfram af húsnæðisliðnum, eins og ég sagði áðan, og húsnæðiskostnaður er einhver stærsti útgjaldaliðurinn hjá flestum heimilum.

eins og það að húsnæðismarkaðurinn sé sökudólgurinn geri verðbólguna eitthvað skárri hér. Það er auðvitað ekki þannig sem við eigum að Þessar hröðu breytingar á verðlagi og vaxtastigi kalla á mótvægisaðgerðir hér rétt eins og annars staðar.

Þetta er dregið fram með mjög sannfærandi hætti í nýlegri úttekt sem Stefán Ólafsson félagsfræðiprófessor vann fyrir Eflingu stéttarfélag. Þar skoðar hann laun, lífeyrisiðgjöld, skatta og bætur með hliðsjón af viðmiðum félagsmálaráðuneytisins um framfærslukostnað heimila. Það er beinlínis hallarekstur á þessum heimilum. Hann sýnir fram á það með þessum samanburði. Þetta er auðvitað það sem við ættum að vera að tala um; mótvægisaðgerðir fyrir heimilin sem verðhækkanir og vaxtahækkanir bíta verst á. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er ekki að finna eitt einasta mál sem tekur á þessu, ekki eitt einasta mál. Við höfum auðvitað heyrt yfirlýsingar frá ráðherrum. Þau tala um hitt og þetta í fréttatímum

þyrfti þjóðinni aukna hlutdeild í arðinum af sameiginlegum auðlindum okkar. Það er óhætt að taka undir það en þetta segir hann kannski vegna þess að þarna er hann að tala um málefnasvið sem heyrir ekki undir hann.

En hún er ekki ráðherra bankamála, það er alveg á hreinu. Hæstv. fjármálaráðherra er nýlega farinn að taka undir þörfina á einhverju í þessa veru en það koma engin þingmál frá honum þessu tengd

Þá veltir maður fyrir sér: Hvað er eiginlega á seyði þarna við ríkisstjórnarborðið? Er fólk einhvern veginn bara í vinsældakeppni frekar en einmitt að ganga rösklega til verks og taka á þessum áskorunum sem við stöndum frammi fyrir?

á bankana og þá jafnvel líka á sjávarútvegsfyrirtæki, sem mér finnst hljóma ágætlega, og ég held að við í stjórnarandstöðu ættum flest að geta tekið undir og hjálpað

„Mikill hagnaður banka árið 2021 vekur athygli. Eigendur þeirra gefa sér arðsemiskröfu og haga vaxtamun og upphæð þjónustugjalda í samræmi við hana. Það er ekki sjálfsagt að fyrirtæki í fákeppni ákveði einhliða arðsemi sína, ekki frekar en það sé sjálfsagt að launþegar ákveði einhliða kaupmátt launa sinna. Við bætist að íslenska ríkið styrkti fyrirtæki í ferðaþjónustu og tengdum greinum árin 2020 og 2021 um tugi milljarða til þess að forða þeim frá gjaldþroti á farsóttartímanum. Með þessum útgjöldum var komið í veg fyrir mikið útlánatap bankanna. En þá er varla sjálfsagt að eigendur bankanna haldi veislu í lok farsóttar með arðgreiðslum vegna góðs gengis á tímum þegar samfélagið var lamað.“

Það verður gert með lagabreytingum og þá er eðlilegt að fjáraukalagafrumvörp fylgi svoleiðis gerningum. En það er eins með þetta og allt hitt sem ég hef nefnt hér, mótvægisaðgerðir fyrir skuldsett tekjulág heimili, að það bólar ekkert á slíkum þingmálum.

á auðvitað eftir að koma í ljós hvernig þessi uppstokkun ráðuneytanna heppnast öllsömul. Það er alveg ljóst að uppstokkunin er nú þegar farin að tefja ákveðin mál. Þetta hefur komið fram á fundum hjá nefndum o.s.frv.

Það sem maður hefur líka áhyggjur af er að ríkisstjórnin sé svolítið að nota þessa uppstokkun á ráðuneytunum sem skálkaskjól fyrir mjög óeðlilega beitingu beitingu á lögum, t.d. bara ákvæðum starfsmannalaga og meginreglum starfsmannaréttar um auglýsingaskyldu. Við sjáum þetta hjá sjáum þetta hjá menningar- og viðskiptaráðherra sem virðist algerlega ókleift að haga skipunum með eðlilegum hætti. Þar er einhvern veginn farið í það að selflytja ríkisendurskoðanda frá þinginu með alveg fordæmalausri beitingu á 36. gr. starfsmannalaga sem ég hefði nú ekki viljað að Alþingi tæki þátt í. Hitt sem er ekki síður alvarlegt er hvernig staðið var að setningu ráðuneytisstjóra í háskóla- og nýsköpunarráðuneytinu.

mjög skýrar leiðbeiningar frá umboðsmanni Alþingis í a.m.k. tveimur álitum sem gerðu það algjörlega fyrirsjáanlegt hvernig þetta mál myndi fara. En viðkvæðið hjá ráðuneytinu var að þetta væri allt saman réttlætanlegt út frá uppstokkun ráðuneytanna og það þyrftu nú að vera einhverjir ráðuneytisstjórar þarna og þetta þyrfti allt saman að gerast hratt. Ég hef því talsverðar áhyggjur af því hvernig uppstokkun Stjórnarráðsins er einhvern veginn notuð sem afsökun fyrir mjög óeðlilegri stjórnsýsluframkvæmd og mér finnst eðlilegt að nefna það hér þegar rætt er um frumvarp sem lýtur sérstaklega að uppstokkun ráðuneytanna.

að ég hefði haldið að verðbólgan og annað hefði áhrif á þá hlið líka. Það er kannski

fjárlaganna? Við þyrftum að vera að hugsa um það núna vegna þess að kannski eru tekjurnar að hrapa stórlega og þar af leiðandi eru þau útgjöld sem búið er að samþykkja ekki endilega raunsæ lengur.

og það er eitthvað sem þarf að huga að. Það er ekki nóg að leggja bara fram fjáraukalagafrumvarp sem lýtur einvörðungu að uppstokkun ráðuneytanna. Við ættum að vera að tala hérna um þessar breyttu forsendur og hvernig við ætlum að bregðast við því t.d. að verðbólgan sé að éta upp laun tekjulægsta fólksins, ekki bara laun heldur líka bætur fólks sem reiðir sig á almannatryggingar. Allar þessar forsendur eru brostnar vegna þess að verðbólga hefur rokið upp. Hún var 6,2% síðast þegar ég vissi og

uppi eftirspurn í samfélaginu og verja fólk og fyrirtæki fyrir þessum gríðarlega framleiðsluslaka og efnahagsskelli.

stendur hér og telur sig vera að fara í samtal um pólitík, sem er ekki pólitík heldur eru hlutirnir ákveðnir einhvers staðar annars staðar og

Við í stjórnarandstöðunni erum mjög fús að veita mikilvægum málum brautargengi og okkur dettur ekki í hug að tefja mál.

Við værum hér oft að tala um eitthvað sem almenningur hefði kannski ekkert endilega áhuga á eða að við værum ekki að fjalla um hagsmuni sem skipta almenning máli.

það að vera með lágar tekjur og þurfa að reka fjölskyldu og heimili.

Frú forseti. Það er hárrétt sem kom fram í máli hv. þingmanns. Það sem maður hefur áhyggjur af er einmitt þegar innflutta verðbólgan fer virkilega að segja til sín og bætist þá ofan á þessar húsnæðisverðshækkanir sem eru, eins og ég nefndi áðan og eins og kemur fram í þessari nýlegu skýrslu frá norrænu rannsóknarstofnuninni, meiri en þær hafa verið á hinum Norðurlöndunum,

það sé eðlilegt núna að huga að og ráðast í aðgerðir til að verja tekjulægstu heimilin sem verða hvað helst fyrir barðinu á á verðhækkunum og hækkun vaxta. Ég óskaði eftir því, og reyndar líka hv. þingmenn Guðbrandur Einarsson, Ásthildur Lóa

nefndinni um þessi mál. Ekki hefur enn verið orðið við því en ég bind vonir við að það gerist á morgun eða hinn. Það er liðið það langt síðan við óskuðum eftir þessum fundi. Þá fáum við vonandi að heyra hvað það er sem er í burðarliðnum, það er sem hefur verið rætt innan ríkisstjórnar, hvernig hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra sér fyrir sér að fylgja eftir hugmyndum sínum um hvalrekaskatt á banka og útgerðarfyrirtæki, hvernig hæstv. fjármálaráðherra ætlar að verja tekjulægri heimili með sértækum aðgerðum fyrir verðbólgu. (Forseti hringir.) Kannski munum við þá líka heyra eitthvað um húsnæðisliðinn frá hæstv. innviðaráðherra sem hefur farið mikinn um það í fréttatímum. Þetta kemur vonandi allt í ljós en það þarf að gerast sem allra fyrst.